Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, dobro jutro! Začenjam z nadaljevanjem 28. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Jurša, Violeta Tomić od 17. ure do glasovanja, dr. Matej Tašner Vatovec od 9. do 13. ure, Soniboj Knežak do 13. ure, Nik Prebil od 9.30 do 12.30 in mag. Dušan Verbič. Vse prisotne še enkrat lepo pozdravljam!

Gospod Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, beseda je vaša. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! S Predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o sodnih taksah, ki je danes pred vami, se zasledujejo štiri glavni cilji. To so uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča, prilagoditev sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji, izboljšanje ureditve taksnih oprostitev in izboljšanje dostopa odvetnikov do spisnih listin v primeru obrambe po uradni dolžnosti. V okviru prvega cilja, to je uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča, se znižuje zgornja omejitev vrednosti predmeta za odmero sodnih taks za nepravne postopke, in sicer s 60 milijonov evrov na en milijon evrov. Poleg tega se določa, da prosilcu za taksne ugodnosti ne bo več treba pridobiti soglasja družinskih članov za pridobivanje njihovih podatkov s strani sodišča. Drugi cilj predstavlja prilagoditev sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve prejšnje novele Zakona o sodnih taksah iz leta 2016. Najpomembnejše so spremembe sodnih taks za postopke v družinskih zadevah, kjer se takse usklajujejo z novim Zakonom o nepravdnem postopku v povezavi z Družinskih zakonikom. Posebna skrb se posveča varstvu koristi otrok, saj se predlaga nova taksna oprostitev za otroka, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, ter za otrokovega skrbnika. Poleg družinskih zadev se takse usklajujejo z novo ureditvijo revizije z Zakonom o kolektivnih tožbah, z Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine in drugimi predpisi. Pri tretjem cilju gre za izboljšanje ureditve taksnih oprostitev. Taksne oprostitve se razširjajo na posredne proračunske uporabnike, ki so v celoti v lasti države, ter na organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Stranka, ki ji je dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč, bo za isti postopek že na podlagi zakona oproščena plačila sodnih taks. Jasno bo določeno, da bo lahko tudi nasprotnik stranke uveljavljal taksne ugodnosti. V okviru četrtega cilja bo ex offo odvetnikom olajšan dostop do spisnih listin, s tem da bo sodno takso za fotokopije treba plačati šele na koncu postopka. Poleg tega bo zaradi posodobljenega taksiranja izdaje nosilca podatkov manj potreb po fotokopijah. Med ostalimi pomembnejšimi spremembami sta zlasti znižanje sodne takse za elektronske vloge za 20 odstotkov in nova taksna oprostitev za delavce in zavarovance kot tožnike v postopkih o individualnih delovnih sporih in socialnih sporih ter za tožečo stranko v postopku po Zakonu o kolektivnih tožbah, o katerem odloča Delovno sodišče. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Blažu Pavlinu. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Odbor za pravosodje je na svoji 34. seji 1. 12. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada in je bil 1. 10. 2021 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Odbor je bil predhodno seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in mnenjem Komisije Državnega sveta za državno ureditev. Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej, je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da predlog zakona zasleduje naslednje cilje. Uskladitev taksne ureditev z odločbo ustavnega sodišča, posledično se znižuje zgornja omejitev vrednosti predmeta za odmero sodnih taks za nepravdne postopke s 60 milijonov evrov na 1 milijon evrov, kar ustrezna znesku 500 tisoč evrov za pravdni postopek. Prilagoditev sodnih taks spremembam zakonodaje po uveljavitvi zadnje novele, predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah ‒ vse sodne takse za postopke za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij bodo zbrane na istem mestu in enotno urejene. Odprava nekaterih manjših pomanjkljivosti veljavne zakonodaje, zlasti glede taksnih oprostitev, ter rešitev glede zagotavljanja spisnih listin v zadevah, kjer odvetniki izvajajo obrambo po uradni dolžnosti. Opredelil se je tudi do pripomb Zakonodajno-pravne službe. Glede višine sodne takse v postopkih za sodno varstvo po zakonu, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, pa na Ministrstvu za pravosodje menijo, da predlagane sodne takse ustrezajo visokim vrednostim predmeta postopka. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt je povedala, da so bila ustno podana pojasnila Ministrstva za pravosodje na pripombe iz njihovega pravnega mnenja ustrezne. Državni svetnik Rajko Fajt je predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. V razpravi so bile izpostavljene sodne takse v sporih s področja javnega naročanja, ki se po višini precej razlikuje od ostalih, zahtevnejših upravnih sporov, ter predvidene sodne takse za vse tožbene zahtevke. Odvetnica Lara Savnik je povedala, da je Odvetniška zbornica Slovenije v postopku priprave zakona podala več predlogov. Med drugim so opozorili, da lahko previsoke sodne takse stranke odvračajo od postopkov. Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je povedal, da je Državno odvetništvo tudi sodelovalo v postopku priprave zakona in izrazil podporo rešitvam, ki odpravljajo ugotovljeno neustavnost ter krepijo državni proračun. Odbor je na to brez razprave v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Ker k predlogu zakona ni bilo sprejetih amandmajev, Odbor za pravosodje predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo ponovno gospod Blaž Pavlin. Predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Hvala lepa še enkrat za besedo. Kot omenjeno, je predlog sprememb Zakona o sodnih taksah Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Predlagatelj navaja predvsem naslednje cilje zakona. Uskladitev taksne ureditve z odločbo Ustavnega sodišča, prilagoditev sodnih taks spremembam v zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve zadnje novele leta 2016 to je predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah. Družinski zakonik je odločanje o nekaterih družinskih zadevah prenesel iz pristojnosti centrov za socialno delo v sodno pristojnost. Temu pa je treba tudi uskladiti in urediti takse. Določajo se takse za postopke v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok. Posebej se bo taksiral tudi vsak postopek za izdajo začasne odredbe, ne glede na to, ali se bo začel pred ali med postopkom o družinskih zadevah. V tem primeru se bodo takse seštevale. Razlog za taksiranje vsake posamezne zadeve je v prilagoditvi taksne obremenitve realnemu obsegu dela sodišč. Pri tem je treba poudariti, da nova ureditev ne bo ogrožala načela varovanja koristi otroka, saj plačilo sodne takse v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij ni procesna predpostavka. Sodišče torej ne glede na plačilo sodne takse začne z opravo procesnih dejanj, neplačano sodno takso pa bo po potrebi naknadno terjalo. Načelo varovanja koristi otrok v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij se zasleduje tudi z novo taksno oprostitvijo, ki bo veljala za otroka, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, ter za otrokovega skrbnika. Predlaga se razširitev taksnih oprostitev za posredne proračunske porabnike, ki so v celoti v lasti države. Gre za pravne osebe, ki so organizirane v obliki javnega zavoda, javne agencije ali javnega sklada; podobno zdaj velja že za upravne takse. Enako se določi tudi za organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Plačila sodnih taks je že po uveljavljeni ureditvi dejansko oproščena vsaka stranka za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč. Po novem v tem istem postopku ne bo več treba zaprošati za taksno oprostitev. Pri ugotavljanju premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke, ki je espe ali pravna oseba, se po noveli ne upošteva premoženje, s katerim stranka dejansko ne more razpolagati, če stranka izkaže upravičene razloge, zaradi katerih je razpolaganje s tem premoženjem omejeno in na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da jih stranka ni zakrivila po lastni volji. Za primere, ko je vloga za začetek postopka, ki jo je mogoče vložiti v fizični ali elektronski obliki, vložena v elektronski obliki, se po novem predlaga 20-procentna nižja sodna taksa za postopke, kot je predpisana v tarifnem delu. Poslanci Nove Slovenije bomo predlog sprememb zakona podprli, saj novela poleg uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča prinaša še nekaj smiselnih poenostavitev in sprememb, ki bodo šibkejšim posameznikom olajšale dostop do sodnega varstva. Pozdravljamo tudi novo ureditev, ki bo gospodarskim subjektom omogočila, da se pri ugotavljanju finančnega stanja ne upošteva premoženje, s katerim stranka dejansko ne more razpolagati, ter 20-procentno znižanje takse v primeru vlaganja vlog v elektronski obliki, ki gre v smeri spodbujanja digitalnega prehoda. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Monika Gregorčič, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Dobro jutro! Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! Danes odločamo o noveli Zakona o sodnih taksah, s katero se zasledujejo naslednji cilji. Uskladitev taksne ureditve z zadnjo odločbo Ustavnega sodišča, ki je z odločbo razveljavilo naraščanje sodnih taks za pravdni in njemu sorodne postopke pri vrednostih spornega predmeta nad 500 tisoč evrov. Skladno s tem se predlaga znižanje zgornje omejitve vrednosti predmeta za odmero sodnih taks za nepravdne postopke, in sicer s 60 milijonov evrov na milijon evrov. Z novelo se zasleduje tudi cilj prilagoditve sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji na področju postopkov v družinskih zadevah. Vse sodne takse za postopke za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij bodo zbrane na istem mestu in urejene enotno. Pri tem bodo ustrezno upoštevane spremembe s področja družinskih zadev in nepravdnega postopka, kot je na primer novi postopek za ugotovitev neobstoja zakonske zveze. Z novelo se prav tako odpravljajo nekatere manjše pomanjkljivosti zlasti glede taksnih oprostitev. Z vidika sodnih taks se izboljšuje tudi dostop odvetnikov do spisnih listin v zadevah, kjer izvajajo obrambo po uradni dolžnosti. Zakon o sodnih taksah je bil do sedaj že trikrat noveliran, in sicer leta 2010, 2013 in 2016. Današnja novela odgovarja tudi na povsem življenjske zadeve, s katerimi se soočajo posamezniki, in tako se številne takse znižujejo in uvajajo nove taksne oprostitve. Sodna taksa za postopek, v katerem lahko stranka vlogo za začetek postopka vloži v fizični ali elektronski obliki, se na primer, ko vlogo za začetek postopka vloži v elektronski obliki, zniža za 20 odstotkov. Med drugimi se nižajo tudi takse za obravnavo na področju postopkov najbolj pogostih družinskih zadev. Poleg tega se med subjekte, ki bodo oproščeni plačila sodnih taks, po novem uvrščajo tudi organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z novelo zakona bo stranki za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč, olajšana taksna oprostitev, saj ji ne bo več treba vlagati posebne vloge. Prav tako se taksna oprostitev uvaja za otroka, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, ter za otrokovega skrbnika v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Taksna oprostitev bo uveljavljena tudi za delavce in zavarovance kot tožnike v individualnih delovnih sporih in socialnih sporih. naši poslanski skupini menimo, da novela Zakona o sodnih taksah na ustrezen način ureja zastavljene cilje, zato jo bomo podprli. Hvala lepa.

Lepo dobro jutro vsem skupaj prisotnim, še posebej vam, spoštovana podpredsednica Državnega zbora, pa seveda predstavnikom Vlade! Pred seboj imamo Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah v drugi obravnavi. Namen sodnih taks je prispevek h kritju stroškov sodišč. Pri določanju višine sodnih taks ima zakonodajalec široko polje poste presoje. Sedanji zakonodajalec se je odločil, da bo proračunske prilive iz naslova sodnih taks znižal za približno 96 tisoč evrov letno. Obveznost sodnih taks se znižuje, kar je dobro za ljudi. Predlagana ureditev ne ruši ravnovesja med interesi države po zaračunavanju sodnih taks ter interesom strank, da lahko učinkovito dostopajo do sodišč. Ker je obisk sodišča za marsikaterega ali marsikoga nekaj novega, marsikomu predstavlja nepotreben stres, saj ne ve, kaj lahko pričakuje. Veliko ljudi je že imelo izkušnjo s sodiščem, če ne drugače, v kakšnem prekrškovnem postopku oziroma z zapuščinsko obravnavo. Sodni postopki so načeloma dragi. Ko je oseba povabljena na sodišče, si zaradi pravne negotovosti velikokrat najame pooblaščenca, to je običajno odvetnik. Odvetniška tarifa pa se je pred kratkim časom tudi zvišala. Poleg vsega stresa, ki ga ima stranka s tem, ko se mora udeležiti obravnave, so na koncu še stroški postopka. Odvetniki niso poceni, zato lahko država pride ljudem nasproti le na način, da se znižujejo sodne takse. Na tem mestu pozivam vse, da izkoristijo takšne ugodnosti, kot so oprostitev, odlog in obročno plačilo sodnih taks. Dober predlog, ki ga vsebuje zakon, je, da so po novem oproščene plačila taks tudi organizacije, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi nesrečami. Postopek pridobitve brezplačne pravne pomoči se poenostavlja, saj osebi, ki ji je dodeljena brezplačna pravna pomoč, ne bo več treba posebej zaprošati za takšno oprostitev. Prav tako zakon zasleduje ukrepe na področju digitalizacije, saj določa, da se bo sodna taksa v primeru, ko bo vloga za začetek postopka vložena v elektronski obliki, za 20 odstotkov nižja. Uveljavlja se nova takšna oprostitev, in sicer če se bo delavec odločil tožiti delodajalca, mu ne bo ne bo treba plačati sodne takse. Na boljšem so tudi otroci, saj vsi tisti, ki so že dopolnili 15 let in so sposobni razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, bodo v postopkih za ureditev osebnih stanj oproščeni plačila takse. Če strnem. Sodišča morajo biti dostopna strankam, kar se doseže tudi z ugodno taksno politiko. Plačilo sodne takse je skoraj vedno prva ovira, na katero naleti oseba, ki želi uveljavljati pravico do sodnega varstva. Informacije s terena kažejo na to, da bi se marsikateri državljan odločil za pravico do sodnega varstva, vendar ga od tega odvrne trenutna taksna politika. Takse bi se morale znižati v vseh tistih postopkih, ki jih ni malo, kot so spori zaradi motenja posesti in odškodninske zahteve.

Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Cenjeni visoki zbor! Zakon o sodnih taksah je bil prvotno sprejet 1. aprila 2008 in je takrat pomembno posegel v ureditev področja sodnih taks, ki so bile pred tem urejene še z zakonom iz leta 1979. Trenutno veljavni Zakon o sodnih taksah je bil kasneje trikrat noveliran – leta 2010, 2013 in nazadnje še leta 2016. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah, ki ga imamo danes pred sabo, pa prinaša uskladitev taksne ureditve z zadnjo odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije na tem področju. Sodne takse se bodo prilagodile spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve zadnje novele zakona, torej iz leta 2016, predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah. Taksna ureditev se usklajuje s spremembami postopkov v družinskih zadevah po Zakonu o nepravdnem postopku in Družinskem zakoniku. Taksna ureditev se usklajuje tudi še z nekaterimi drugimi predpisi. Odpravljajo se nekatere manjše pomanjkljivosti veljavnega zakona, zlasti glede taksnih oprostitev. Na tem mestu bi izpostavil, da bo plačila sodnih taks že na podlagi zakona oproščena stranka za postopek, za katero je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči. To pomeni, da ji ne bo potrebno več posebej zaprositi za taksno oprostitev. Potem se bo izboljšal tudi dostop odvetnikov do spisnih listin v zadevah, kjer izvajajo obrambo po uradni dolžnosti, seveda z vidika sodnih taks. Izpostavil bi še, da predlagane zakonske spremembe in dopolnitve sledijo istim oziroma prvotnim splošnim načelom, kot veljavni zakon že določa. Kot najpomembnejše bi izpostavil načelo enkratne enotne takse za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem postopku, posameznem postopku, sodišče izda. Potem načelo določanja sodnih taks po vrednosti predmeta postopka − fiksne takse ostajajo izjema oziroma so izjema in pa načelo sorazmernosti med višino sodne takse na eni strani in na drugi strani storitvijo sodišča, za katero je sodna taksa plačana. Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah soglasno podprli. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi! Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sodnih taksah je izrazito strokoven zakon. Spremembe tako prinašajo uskladitev taksne ureditve z odločbo Ustavnega sodišča; prilagoditev sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve novele Zakona o sodnih taksah-1C leta 2016 predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah. Družinski zakonik je namreč prenesel pristojnosti s centrov za socialno delo na sodišča. Višina sodne takse za zakonske spore se ohranja v višini 72 evrov. Prav tako se ohranja nespremenjena višina takse za postopke ugotavljanja oziroma izpodbijanja očetovstva ali materinstva in za postopke o odločanju o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in o otrokovih stikih. Če bo sodišče v istem postopku obravnavalo več različnih zadev, bo praviloma treba plačati takso za vsako posamezno zadevo, se je pri pripravi novele izhajalo iz tega, da morajo stranke prispevati h kritju sodnih stroškov in če poteka več postopkov, je seveda tudi strošek večji. Predlagatelj je posebej izpostavil, da predlagana ureditev ne bo ogrožala načela varovanja koristi otroka. To je seveda najpomembnejše. Izrecno je namreč določeno, da sodišče, ne glede na plačilo sodne takse, v postopkih ureditve osebnih stanj in družinskih razmerij zadeve obravnava in se neplačane sodne takse izterja posebej in naknadno. spremembami se odpravljajo tudi nekatere manjše pomanjkljivosti veljavnega zakona, zlasti glede taksnih oprostitev, predlog pa prinaša tudi rešitve problematike zagotavljanja spisnih listih v zadevah, kjer odvetniki izvajajo obrambo po uradni dolžnosti. Pripombe stroke so bile tekom zakonodajnega postopka večinoma upoštevane. Socialni demokrati predlogu sprememb zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnim končnim določbam niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 18. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Imate besedo, izvolite. Spoštovana predsedujoča, cenjeni poslanke in poslanci, lep pozdrav! Dovolite mi, da na kratko predstavim ključne poudarke Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Investicije so za nacionalno ekonomijo eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. S predlogom zakona, ki je danes pred vami, želimo uresničiti zavezo Republike Slovenije iz Načrta za okrevanje in odpornost, da bo z reformo usmerila investicijsko dejavnost v zeleni prehod in doseganje višje produktivnosti gospodarstva, prav tako pa omogočiti črpanje dodatnih 88,5 milijona evrov za spodbujanje investicij iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. in to usmeritvijo bomo seveda ostali konkurenčni drugim državam pri privabljanju investicij in ustvarili en enostaven ter predvidljiv sistem dodeljevanja investicijskih spodbud. Vlada Republike Slovenije je 18. novembra določila besedilo zakona in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po nujnem postopku, z obrazložitvijo, da gre za doseganje z Evropsko komisijo dogovorjenega cilja iz Načrta za okrevanje in odpornost; torej reforma mora stopiti v veljavo najkasneje do konca letošnjega leta, sicer je mogoče ali pa so sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost ogrožena. Investicije, ki se bodo financirale iz Načrta za okrevanje in odpornost se bodo sofinancirala preko javnega razpisa javne agencije SPIRIT, in sicer znotraj naslednjih prilagojenih okvirov vrednosti investicij: med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijonoma evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pri teh spodbudah bo dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi dve leti po zaključku investicije morala biti višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge. Obenem se odpravlja obveznost ustvarjanja delovnih mest, ostaja pa zaveza po ohranjanju števila le-teh. Tudi na račun števila delovnih mest pa se seveda prilagaja to tudi zelenemu prehodu in vključuje nove dodatne zelene pogoje: energetska učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje, snovna učinkovitost, začetek investicije v roku šestih mesecev po skleniti pogodbe o dodelitvi subvencije in doseganje vsaj 40 odstotkov ocenjenih točk iz naslova zelenih, to je okoljsko trajnostnih meril. Obenem ni dovoljeno podpreti investicij, ki so v nasprotju z evropskimi standardi, torej ne smemo škoditi bistveno, ali pa so v nasprotju s cilji iz Uredbe EU za spodbujanje trajnostnih naložb. Podrobnejša merila bo določal podzakonski akt in bodo z aktualnimi merili oziroma kazalci kar najbolje odražala prispevek k zelenemu prehodu. Osnutek uredbe je pripravljen ter objavljen. V preteklem tednu je bila tudi zaključena njegova 30-dnevna javna obravnava. Na drugi strani se investicije, ki se financirajo iz integralnih sredstev, torej investicije nad pragovi 12, 3 in 2 milijona evrov, financirajo na podlagi neposredne vloge, torej tako kot doslej. Opredeljene so tudi strateške investicije, s katerimi sledimo istemu pristopu, in sicer zahtevano število ustvarjenih novih delovnih mest se prepolovi, dodaja pa se tudi možnost uporabe EU pravil za dodeljevanje pomoči za naložbe malih in srednjih podjetij, kar bo še posebej pomembno za območja, ki so lahko ob novi regionalni karti izpadla v zahodnem delu Slovenije, jih pa lahko podpremo v manjšem obsegu, upoštevajoč seveda pravila za naložbe za mala in srednja podjetja. Dovolite mi še, da se zahvalim Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora za konstruktivne pripombe ter Odboru za gospodarstvo ter seveda članicam in članom za sprejem dveh uskladitvenih amandmajev, ki sledita temu mnenju ter seveda pripombam Evropske komisije. Slovensko gospodarstvo torej potrebuje spremembo zakona s področja spodbujanja investicij z namenom spodbujanja kapitalno intenzivnih investicij, investicij v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, kar bo dolgoročno omogočilo večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost ter zagotovilo zeleni prehod. Verjamemo, da bomo s tovrstnim pristopom, ki pomeni postopno izboljšanje poslovnega ter podpornega okolja, uspeli tako zadržati v Sloveniji že prisotna podjetja in jih seveda spodbuditi k nadaljnjim širitvam svojega poslovanja, kakor tudi privabiti nove investitorje. To bo nadalje vplivalo na vzpostavljanje pozitivne investicijske klime in optimizma, kar lahko pomeni nov razvojni impulz za Republiko Slovenijo. Slovenija potrebuje zakon sedaj, da se omogoči črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, saj vsaka drugačna odločitev pomeni izgubljene priložnosti za Slovenijo.

ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada. Kolegij predsednik Državnega zbora je na 122. seji 1. 12. 2021 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Skupina poslank in poslancev je 6. 12. 2021 na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora vložila zahtevo za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Državni zbor je na 28. seji 13. 12. 2021 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k 1. in 2. členu zakona. Na 41. nujni seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe ter na 43. nujni seji odbora predstavnice in predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Zakonodajno-pravna služba. V dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil glavne cilje in poglavitne rešitve predloga zakona. Poudaril je, da je predlagani zakon podlaga za uresničitev zavez iz Načrta za okrevanje in odpornost, da se z reformo usmeri investicijska dejavnost v zeleni prehod in doseže višja produktivnost podjetij ter večja konkurenčnost in odpornost slovenskega gospodarstva. Rešitev predlaganega zakona omogoča črpanje dodatnih 88,5 milijona evrov za spodbujanje investicij iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. Predstavnica ZPS je pojasnila, da so bile pripombe iz pisnega mnenja namenjene večji javnosti, določnosti in notranji skladnosti predloga zakona. Pojasnila je, da so bile nekatere pripombe upoštevane z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, glede ostalih pa je ministrstvo podalo pisna pojasnila. V nadaljevanju je predstavnik Državnega sveta predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter razloge, zaradi katerih komisija predlog zakona podpira. Ob tem je predstavil nekatere dileme ter vprašanja iz razprave komisije glede uresničevanja predlaganega zakona v praksi. V okviru razprave na 41. nujni seji in 43. nujni seji so nekateri člani odbora opozorili na problematiko odprave ustvarjanja novih delovnih mest kot pogoja za dodelitev sredstev iz tega naslova ter na nekatere dileme, povezane z avtomatizacijo proizvodnje ter digitalnim in tehničnim napredkom. Izražena je bila bojazen glede nekaterih negativnih posledic, ki bi predlagane rešitve imele v praksi za delavce. Nekateri člani odbora so izrazili podporo predlogu zakona in pri tem opozorili na vlogo proizvodnega kapitala in vlaganja v obnovo ter razširitev proizvodnega procesa kot predpogoja za gospodarski napredek. Izpostavljen je bil vpliv investicij na povečanje produktivnosti ter vpliv investicij na potrošnjo kot del agregatne potrošnje na velikost nacionalnega dohodka preko multiplikativnih procesov. Opozorjeno je bilo, da se je treba osredotočiti na bistvo predlaganega zakona, to je zagotovitev okvira, ki bo omogočil, da Slovenija pridobi 88,5 88,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev Evropske unije za investicijske namene. V razpravi je bil predstavljen tudi vpliv covid-19 na gospodarski sistem, predvsem na storitvene dejavnosti oziroma turizem. V želji podpreti okrevanje teh segmentov gospodarstva je potrebno oblikovati ustrezne zakonske podlage za učinkovito rabo evropskih sredstev, ki so namenjena projektom, vključenim v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, eno izmed navedenih podlag pa predstavlja prav obravnavani predlog zakona. Potrebna je tudi stabilnost investicijske podpore gospodarstvu, ki upošteva zastavljene okoljske in trajnostne cilje ter podpira digitalizacijo gospodarstva. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je odgovoril na zastavljena vprašanja ter podal dodatna pojasnila glede izraženih dilem v razpravi. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi, SMC k 1. in 2. členu ter jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi ima besedo gospod Andrej Černigoj, predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Krščanski demokrati verjamemo, da vsak človek za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj. Naloga države je, da tako okolje ustvari. Pri tem mora ljudem pustiti dovolj veliko mero svobode, da lahko s svojimi odločitvami sami krojijo svojo zgodbo uspeha. V Novi Sloveniji se zavzemamo za socialno tržni model gospodarstva, katerega uspešnost so krščanski demokrati že dokazali v Nemčiji in drugod po svetu. Ta model vsekakor daje svobodo, da s svojim znanjem in delom ustvari svojo pot. Hkrati pa vsakomur daje tudi mirnost, da mu bo država pomagala, če se mu bo v življenju kdaj močno zalomilo. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti. Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih pri vprašanju produktivnosti že dolgo za približno petino zaostaja za povprečjem Evropske unije. Višjega standarda, višjih plač ter razvitosti na ravni držav, kot sta, denimo, Avstrija in Nemčija, ne bo mogoče doseči drugače kot s povečanjem produktivnosti, zato pa bo treba ustvariti okolje, v katerem bo lahko gospodarstvo investiralo in ustvarjalo večjo dodatno vrednost. V Novi Sloveniji zato pozdravljamo Zakon o spodbujanju investicij, ki nadgrajujejo nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, s katerim sedanja Vlada uspešno naslavlja okrevanje in dolgoročni razvoj države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija covida-19. Sredstva v višini 88,5 milijona evrov sledijo ciljem za produktivnejše gospodarstvo, za digitalni in zeleni prehod, podprtih s pozitivno oceno Evropske komisije z dne 1. 7. 2021. V Novi Sloveniji se zavedamo ključnega trenutka sedanjega časa, ko moramo zagotoviti ustrezno poslovno okolje za okrepitev razvoja in povečanja produktivnosti. Verjamemo, da bomo s predlaganim zakonom lažje dosegli dvig produktivnosti in dolgoročno konkurenčnost podjetij ob istočasnem zagotavljanju trajnosti oziroma zmanjševanja ogljikovih izpustov in digitalizacije poslovanja. Začrtana pot bo vodila k višji dodani vrednosti produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetjih v globalnih verigah vrednosti. Krščanski demokrati bomo vedno podpirali predloge, ki bodo stremeli k ustvarjanju višje dodane vrednosti s posebnim poudarkom na regionalni uravnovešenosti, kar bo v prihodnosti doprineslo k razvoju slovenskega podeželja. Žalosti nas, da na drugi strani ideologija skrajne levice ne razume pomena gospodarstva in podjetniške iniciative. Z njihovim videnjem gospodarskega razvoja zahteva vsebujoče vpletanje države, ki smo ga vajeni iz večino preživetih sistemov. Nekaterih pa se ga poslužujejo še danes, na primer v Venezueli. Krščanski demokrati se zavedamo, kako pomembna so mala in srednja velika podjetja, ki predstavljajo 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Večinoma so v zasebni lasti. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij, zato ostro nasprotujemo besedam skrajne levice, da bo omenjeni predlog zasebna podjetja zasipaval s subvencijami. Take izjave kažejo veliko neznanje in nepoznavanje slovenskega gospodarstva. Krščanski demokrati želimo z zakonom povečati stanje investicij z višjo dodatno vrednostjo v deležu BDP in se tako približati evropskemu povprečju predvsem preko iskanja dolgoročnih strateških investitorjev, ki bodo doprinesli vzdržne investicije z visoko dodano vrednostjo. Verjamemo, da bomo le s povečanjem deleža investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, v Sloveniji izboljšali konkurenčni položaj podjetij in tako povečali možnost sodelovanja v globalnih dobaviteljskih verigah. Obenem je pomembno spodbujati tudi investicije hitro rastočih podjetjih, da bodo na ta način uspela povečati raven njihove udeleženosti v evropskem in tudi svetovnem gospodarstvu. Cilj Nove Slovenij je vzpostavitvi spodbudno podjetniško poslovno okolje za razvoj novih idej in višjo dodano vrednost. Od gospodarskega uspeha morajo imeti več vsi. Krščanski demokrati verjamemo, da Zakon o spodbujanju investicij podpira odličnost in napredek, nagrajuje delo in stavi na podjetnost, zato bomo zakon soglasno podprli. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej državnemu sekretarju, predstavniku Vlade! Danes odločamo o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Gre za enega ključnih reformno naložbenih dokumentov v okviru nacionalnega programa za okrevanje in odpornost, ki bo preko investicij v višjo produktivnost in zelene tehnologije dolgoročno okrepil produktivnost slovenskega gospodarstva. Naše gospodarstvo se uspešno pobira po udarcu, ki mu ga je prizadejala pandemija covida-19. Da bi nadaljevali z ustvarjanjem dobre gospodarske klime, moramo spodbuditi ustrezne zakonske podlage za nadaljnje izvrševanje naših investicijskih načrtov. Prav tako si moramo prizadevati za to, da pripravimo podlago za učinkovito rabo evropskih sredstev, ki bodo namenjena projektom, vključenim v naš Načrt za okrevanje in odpornost. Ta mehanizem namreč zagotavlja finančno podporo za reforme in naložbe, ki bodo tudi v prihodnje pripomogle k blaženju gospodarskih in socialnih učinkov pandemije koronavirusa. Z dopolnitvami Zakona o spodbujanju investicij se bo torej omogočilo spodbujanje investicijskih projektov v prednostnih sektorjih, ki so bili izbrani na podlagi večnivojskega pristopa in so vključeni v naš Načrt za okrevanje in odpornost. Pomemben del tega načrta, težak kar 88,5 milijona evrov, je predviden za reforme, povezane s produktivnejšim gospodarstvom, digitalnim razvojem in zelenim prehodom. Naše institucije so v zahtevnih epidemioloških razmerah sprejele učinkovite in hitre gospodarske ukrepe, ki so močno ublažili padec gospodarske aktivnosti. Tudi napovedi, ki zadevajo gospodarsko rast v prihajajočih obdobjih, so relativno dobre. Kljub ugodnemu makroekonomskemu okolju in spodbudnim napovedim pa je okrevanje še vedno potrebno, saj celotnega vpliva zdravstvene krize na gospodarstvo še vedno ni mogoče natančno oceniti. Ob tem naj dodamo še, da institucije, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad in OECD, opozarjajo, da se po koncu epidemije od nacionalnih gospodarstev ne pričakuje zgolj povrnitev na predkrizno raven, temveč tudi jasna strategija naslavljanja izzivov, kot sta digitalizacija in zeleni prehod. Novela Zakona o spodbujanju investicij je po našem mnenju korak v pravo smer, saj se moramo v trenutnih razmerah na vsak način izogniti morebitnim negativnim spremembam v investicijski dinamiki. Zato se nam zdi ključno, da v teh zahtevnih časih ne prenehamo s podporo razvoju našega gospodarstva, temveč da naredimo vse, kar je v naši moči, in mu priskrbimo dodatna investicijska sredstva. To je še posebej pomembno, če je namen teh sredstev usklajen z našimi osrednjimi cilji na gospodarskem področju, kot so dvig dodane vrednosti, trajnostni razvoj ter zelen in digitalen prehod. Za konec pa bi ponovno želeli opozoriti na to, da je gospodarstvo generator blaginje razvoja in socialne varnosti države. Dejstvo je namreč, da bi se morebitna blokada izvajanja našega Načrta za okrevanje in odpornost, z njo pa tudi znižanje predvidenih sredstev, namenjenih gospodarskim investicijam, slej ko prej poznala tudi na preostalih družbenih podsistemih.

Spoštovana podpredsednica, državni sekretar, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Predlog zakona, ki je pred nami, predstavlja prvo zakonsko podlago, ki je nujna za možnost koriščenja sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za 88,5 milijona evrov, znesek, ki bi slovenskemu gospodarstvu prišel kadarkoli prav. Po vseh ohromitvah in zastojih, ki jih je prinesla pandemija covida-19, pa so sredstva še toliko bolj dobrodošla. Investicije so ena glavnih gonilnih sil in najpomembnejših dejavnikov, ko govorimo o gospodarski rasti. Dolžnost države je na vse razpoložljive načine in z vsemi možnimi mehanizmi spodbujati investicije. Toda to, kakšnim investicijam v določenem trenutku dajati prednost, se s časom spreminja. Časi, v katerih živimo, zaznamujejo težnje k čimprejšnjemu prehodu v brezogljično družbo, ki mu moramo podrediti čim več ostalih področij. V skladu s tem se torej nove zahteve postavljajo tudi na področju investicij. Zeleni preboj in aktivnosti, ki so zanj potrebne, ne smejo več ostajati v okvirih želenega, temveč se morajo preseliti v okvire nujnega. Nič več ni dovolj stremeti k čim večjemu upoštevanju okoljskega vidika, zato je treba ta upoštevanja tudi udejanjati. Zahteva, ki jo zakon uvaja, da investicije v izključne dejavnosti, to je dejavnosti, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb in prehodu v krožno gospodarstvo, ne smejo biti finančno podprte iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ne bo naletela na navdušenje pri vseh, a jo v Poslanski skupini SAB ocenjujemo kot nujno in jo pozdravljamo. Zagotovo moramo kot država prav tako stremeti k spodbujanju investicij, ki ne prinašajo le tehničnega napredka in dviga produktivnosti ter dolgoročne konkurenčnosti države, temveč skrbijo tudi za skladen regionalni razvoj. Dejstvo je, da je v Sloveniji na področju investicij eden največjih izzivov povezan prav z neenakomerno regijsko porazdeljenostjo investicij. Skoraj 50 odstotkov investicij se namreč umešča v Osrednjeslovensko regijo. Posledično se pogosto z investicijami, ki so sicer dobre in dobrodošle, še poglablja jez med razvitim in nerazvitim delom. V SAB se zato strinjamo s predlogom spremembe, ki odpravlja diskriminacijo podjetij, ki lokalno spadajo na napačna področja in zato niso upravičena do sredstev. Ta podjetja bodo po novem predlogu dodeljevanja spodbud za izvajanje investicij deležna pomoči po pravilih, ki veljajo za naložbe MSP. Pravila so skladna z regionalnimi, določena pa je zgolj nižja intenziteta pomoči. Kot omenjeno je novela zakona neločljivo povezana z Načrtom za okrevanje in odpornost. Mnogi strokovnjaki so slednjemu očitali, da se preveč osredotoča na kratkoročne in všečne ukrepe. Reformni in strukturni ukrepi, ki imajo dolgoročnejše učinke in so za razvojni preboj ključnega pomena, pa naj bi bili na drugi strani preveč zapostavljeni. Podoben premislek imamo tudi v SAB. Hkrati naj dodam še, da predlog odpira predvsem investicije v prednostnih sektorjih, kot so avtomobilska industrija, proizvodnja strojev, električne opreme in podobno, zato delimo bojazen Komisije Državnega sveta o preveč ozko usmerjenih investicijah v določene dejavnosti. Vseeno se pa nadejamo, da se bodo investicije, ki bodo deležne denarne spodbude na podlagi pričujočega zakona, vendarle uvrstile v skupino ukrepov z dolgoročnejšimi učinki in da bo produktivnost slovenskega gospodarstva v tej podlagi resnično dolgoročno okrepljena. V Poslanski skupini SAB predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Gospod Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Investicije v proizvodni kapital so nujen in neizogiben pogoj za gospodarski napredek. Pri tem gre za vlaganja v razširitev in obnovo proizvodnega potenciala skozi procese pretvarjanja finančnih sredstev v elemente realnega kapitala. Investicije imajo dvojno vlogo pri določanju nacionalnega dohodka. Povečanje investicij pomeni povečanje kapitalne opremljenosti dela. Takšno povečanje investicij pa vpliva na povečanje proizvodnje oziroma nacionalnega dohodka na strani ponudbe. Investicijska potrošnja je na drugi strani pomembna komponenta agregatne potrošnje. Njene spremembe s procesi multiplikatorjev pomembno vplivajo na spremembe velikosti nacionalnega dohodka. Finančne investicije so samo transferji finančnih sredstev med gospodarskimi subjekti. Z njimi se ne spreminja velikost nacionalnega bogastva. Drugo pa so realne investicije, ki pa so vrednost nacionalnega dohodka, ki se porabi za opremo zgradbe in zaloge, zato se delijo na investicijo v osnovna in investicije v obratna sredstva. Investicijska politika je sistem administrativnih in gospodarskih ukrepov, prijemov in instrumentov, s katerimi država spodbuja investicijsko dejavnost, vzdržuje potreben nivo investicij in usmerja investicijska vlaganja zaradi uresničevanja določenih družbenih in gospodarskih interesov. Investicijska politika je važen del gospodarske politike, ki pomembno vpliva na ekonomsko-politične odločitve, težnje in cilje. V razvitih gospodarstvih je to sestavni del državne intervencije, s katero se želi doseči potrebno stopnjo gospodarske rasti, zaposlenost prebivalstva, visok nivo življenjskega standarda in določeno mesto v svetovni delitvi dela in mednarodnih gospodarskih odnosih. Z investicijsko politiko se določajo razmerja med potrošnjo in varčevanjem; določajo se smeri gospodarskega razvoja države, določitev dejavnosti sektorjev in projektov, ki bodo imeli prednosti pri spodbudah; določajo se izbire olajšav in stimulacij za določene investicijske podjeme in določa se ustvarjanje pogojev, ki omogočajo in zagotavljajo uresničevanje investicijskih odločitev. Načrt za okrevanje in odpornost predstavlja velikanski makroekonomski ukrep spodbujanja agregatnega povpraševanja na nivoju celotne Evropske unije, usmerjanje v odpravo posledic, ki jih je povzročila pandemija. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost je Vlada sprejela letošnjega aprila, Evropska komisija pa ga je julija ocenila pozitivno. Spremembe in dopolnitve Zakona o spodbujanju investicij so eden od sestavnih delov urejanja zakonskih pogojev za uporabo razpoložljivih nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. V tem primeru gre za razvojno področje pametna, trajnostna in vključujoča rast in njegovo drugo komponento: dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investicije. Znotraj te druge komponente pa gre za financiranje dejavnosti reforme B: za produktivnejše gospodarstvo, za zeleni in digitalni prehod. Za izvedbo investicij v okviru reforme B je v Načrtu za okrevanje in odpornost predvidenih 157,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 88,5 milijona na podlagi Zakona o spodbujanju investicij. Sprejetje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona pomeni izpolnitev pogoja za pridobitev 88,5 milijonov evrov nepovratnega investicijskega denarja. Zato bomo poslanci Poslanske skupine Desus glasovali za Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju investicij. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Gospod Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. **JANI Še enkrat lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani! Vlada je sprejela Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki predstavlja temelj za uspešno okrevanje po zastoju zaradi pandemije covida-19. Evropska komisija je sprejela pozitivno oceno tega načrta, in sicer gre za naložbe v skupni vrednost 2,5 milijarde evrov. Da bo Slovenija upravičena do teh sredstev, mora reforme iz Načrta za okrevanje in odpornost uresničiti do leta 2026. Ključne reforme in naložbe in ukrepi so na področju zelenega prehoda in digitalne preobrazbe. Sredstva za spodbude za investicije za povečanje produktivnosti so v višini 88,5 milijona evrov. Poleg teh sredstev je treba računati še na kohezijska sredstva. Struktura investicij v Sloveniji med letoma 2010 in 2019 ni bila najbolj blesteča, to je treba priznati. Še vedno je veliko javnih investicij v stare tehnologije oziroma sektorje v primerjavi s tistimi, ki naj bi bile trajnostne, in naj bi nas v prihodnosti rešile nekaterih problemov. Stroški investiranja so manjši kot stroški, ki bodo nastali, če javnih investicij ne bomo naredili. Na trgu je denarja preveč, kar se kaže v negativnih obrestnih merah. Investitorji imajo težave, kam dati denar, ker je negativna obrestna mera. Veliki investitorji iščejo priložnosti tako v infrastrukturi kot tudi javni infrastrukturi – na primer, investicije v gradbeništvu, ki jih pridobijo tudi gradbeniki, kar pa predstavlja problem. Gradbeni sektor ima največji multiplikativni učinek, ker je integrator med storilnimi dejavnostmi in industrijskimi dejavnostmi. Četudi imamo na voljo sredstva, to še ne pomeni, da bomo lahko generirali nova delovna mesta. Po zastavljenem programu se obetajo vlaganja v infrastrukturo in energetiko. Vzor naj bi nam bila Avstrija in Italija, ki zelo učinkovito urejata postopek izbire izvajalca. Sledita namreč smernicam Evropske komisije, ki določajo, katere izvajalce lahko izberemo. Kdo je izvajalec? Ali projekt dobijo domača podjetja ali tuja podjetja? To je zelo pomembno. Izbira vpliva, kolikšen delež gradbenega projekta bo ostal doma in koliko delovnih mest bomo lahko doma vzdrževali. Izbira izvajalca je zelo pomembna. Izvajalci iz tujih držav nastopajo z nižjo ceno delovne sile. Seveda ponujajo nekje 30 procentov nižjo ceno na račun delavcev. Kako bi se temu izognili oziroma se izogniti? Kako to počnejo vse razvite evropske države? Evropska komisija je dala navodila, da lahko domači javni investitorji zavrnejo ponudbe izvajalcev iz tretjih držav, ki niso podpisniki sporazuma GPA, sporazum o javnih naročilih, o javnih nakupih, ki izloča predvsem Kitajsko in Turčijo, državi, ki ponujata roparske cene. Če strnem svojo misel o zakonu, da četudi četudi država dobi finančno spodbudo, je treba opozoriti, da obstaja možnost, da nam tudi ta sredstva lahko tujci odnesejo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil gospod Marijan Pojbič. Izvolite. Lep pozdrav za besedo. Lep pozdrav sekretarju, kolegice, kolegi! Vlada je v Državni zbor vložila predlog za spremembo Zakona o spodbujanju investicij. Zakon smo obravnavali po nujnem postopku, saj je pomembno, da zakon stopi v veljavo do konca leta. S spremembo Zakona o spodbujanju investicij se določa, da se investicijske državne spodbude za podjetja osredotočajo na doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega, investicije v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Kot prednostni sektorji za investicije se določajo investicije v napredno avtomobilsko industrijo in mobilnost, proizvodnjo strojev in izdelkov iz kovin, sektor hrane in pijače, sektor informacijske in komunikacijske tehnologije, proizvodnjo električne opreme, farmacevtsko industrija in proizvodnjo medicinske opreme ter spodbujanje na znanju temelječih storitev, nanotehnologija, mikro- in nanoelektronika, fotonika, senzorika, plazemske tehnologije, napredni materiali, napredne proizvodne tehnologije, industrijska biotehnologija, umetna inteligenca in drugo. Z zakonom se vzpostavlja tudi zakonska podlaga za črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za 59 projektov, financiranih z nepovratnimi sredstvi iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost v višini 88,5 milijona milijona evrov. Zakon sledi ciljem, kot so: dvig produktivnosti ob istočasnem zagotavljanju trajnosti ter digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost izdelkov in storitev, ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, s posebnim poudarkom na regionalni uravnoteženosti, kar je za skladen regionalni razvoj izjemnega pomena; krepi globalne in lokalne verige vrednosti ter zasleduje okoljske trajnostne cilje. Zaradi vsega izpostavljenega, bomo v SDS predlog zakona podprli. Hvala.

Hvala lepa. Spoštovani predstavniki Vlade! Ja, predlog zakona se bo obravnaval po nujnem postopku, ker Vlada lovi roke, da bo ministrstvo lahko pravočasno objavilo razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost. Spet hitijo, saj se morajo držati okvirov, ker je od tega odvisno črpanje denarja za sofinanciranje podjetniških naložb. Vendar ne bi bilo nobene potrebe po stihijskem sprejemanju predloga, če bi Vlada pravočasno pripravila in naredila, kar bi morala; načrt je bil namreč sprejet že aprila, danes pa smo konec decembra. Ministrstvo je v javni obravnavi zakona upoštevalo predlog glede pogoja dodane vrednosti na zaposlenega, in sicer da se ta preverja dve leti po končani naložbi in ne eno leto, kot je bilo najprej predlagano. Ni pa sprejelo predloga, da bi se za sofinanciranje lahko upoštevale tudi naložbe, ki so se začele še pred oddajo vloge za dodelitev spodbude. Pripombe, kot vemo, so bile tudi na to, da so mikro- in mala podjetja izpuščena, saj naložbe določenih mikro- in malih podjetij ne dosegajo vrednosti enega milijona v predelovanju oziroma pol milijona evrov v storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti, zato neposredno ne morejo kandidirati na subvencije. Prav mala podjetja kot hitro rastoča predstavljajo pomembno rast slovenskega gospodarstva, rast BDP in dodane vrednosti, in Vlada jih že v prvem razpisu tako pomembnega vira, kot je Načrt za okrevanje in odpornost, izpušča. Ob takšnih pogojih lahko samo upamo, da bo dodeljevanje subvencij za investicije gospodarskim družbam, ki dosegajo te minimalne pragove vrednosti investicij, vplivalo tudi na produktivnost in rast ne samo prejemnikov spodbud, temveč posredno tudi na višjo produktivnost njihovih podizvajalcev in dobaviteljev, med katerimi so omenjena mikro- in mala podjetja. Investicije v gospodarstvo v slovenskem prostoru še vedno zaostajajo glede na primerjavo z drugimi državami in to je tudi bistven razlog, da zaostajamo v rasti BDP oziroma dodane vrednosti, saj dosegamo le 82 procentov povprečja, kar je pa celo manj kot leta 1982, ko smo dosegali že 83 Slovensko gospodarstvo je izvozno usmerjeno, vendar še vedno temelji na dobaviteljskih verigah multinacionalk, ki v Sloveniji vidijo poslovno priložnost v nižjih stroških sicer izobražene, a cenene delovne sile. To pa, žal, preprečuje hitrejšo rast dodane vrednosti, saj predstavlja delo v dodani vrednosti največji delež. Na pozabimo, že v letu 2018 smo si zastavili cilj 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, da se približamo vsaj povprečju Evropske unije, danes smo pa na 45 tisoč. Zato naše opozorilo, da bi morali pogoji razpisa vključevati tudi mala podjetja, ki vstopajo na trg z visokim znanjem in tako potrebno tehnološko opremo, ki bi jo lahko s prijavo na razpis pridobili. Predlog načeloma pozdravljamo, saj vemo, kako pomemben je pospešen zagon investicij in da so investicije tiste, ki pomembno prispevajo k razvoju, saj prinašajo kapital, dostop do distribucijskih kanalov, tehnološka, menedžerska in tudi druga znanja, vendar je bil do sedaj fokus subvencij za naložbe spodbujanja odpiranja novih delovnih mest, saj je to pomembno prispevalo k dvigu zaposlovanja, zdaj pa se pogoj ustvarjanja novih delovnih mest odpravlja. Vemo pa, da je odpiranje tudi novih delovnih mest najbolj varna pot za preprečevanje oziroma izhod iz revščine. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SD bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o spodbujanju investicij je krovni zakon, ki določa, na kakšen način država spodbuja investicije podjetij in zasebnikov. Veljavni zakon je bil sprejet ob koncu prejšnjega sklica Državnega zbora in je postavil celovit okvir pravil za vse, ki želijo pridobiti pomoč države pri investicijah. Sistemski zakon je nastal, potem ko se je na primeru hoške Magne jasno pokazalo, da potrebujemo enoten in splošen okvir za podporo investicijam, ne glede na to, ali gre za domače ali tuje investitorje. Zakon tako jasno določa vrste investicij in tipe pomoči, ki jih država lahko ponudi, predvsem glede na vrsto dejavnosti, intenzivnosti panoge, zlasti pa glede na število delovnih mest, ki jih bo ustvarila realizirana naložba. Spremenjene okoliščine, ki sta jih prinesla pandemija covida-19 in poskusi okrevanja po njej, zahtevajo prilagoditev omenjenih okvirjev. Namen novih oblik pomoči, kot je evropski sklad za okrevanje in odpornost, je prav ustvarjanje delovnih mest in dodane vrednosti predvsem na področju digitalnih in zelenih tehnologij. Da bi lahko ustrezno črpali in plasirali ta sredstva, je Vlada pripravila predlog sprememb sistemskega zakona. Pohvalno je vsaj to, da se vsaj v tem primeru ni odločila za nepregledno dopolnjevanje skozi zakonske pakete, temveč je, kar je pravilno, pripravila ločene spremembe zakona, ki ureja to področje. Bistvene novosti, ki jih uvaja spremenjeni zakon, se kažejo predvsem v definiciji investicij, ki jih je mogoče spodbujati z državnim in evropskim denarjem. Predvsem gre za naložbe, ki dosegajo okoljsko-trajnostne cilje v prednostnih sektorjih, napredne tehnologije in mobilnost ter panoge z visoko dodano vrednostjo. Določa se tudi seznam tako imenovanih izključenih dejavnosti; tistih, kateri dejavnosti imajo izrazito negativne vplive na doseganje ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Cilja zakona sta torej podpora zelenemu prehodu in višji dodani vrednosti. Prilagoditve sistemskega zakona za spodbujanje investicij so dobrodošle in seveda jih potrebujemo hitro. Socialni demokrati smo bili in smo še zelo kritični do vladnega predloga Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, za katerega smo večkrat povedali, da preprosto enači razvoj in napredek zgolj z betonom in asfaltom in da premalo pozornosti namenja vlaganju v ljudi. Cilj spodbujanja investicij je namreč ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v Sloveniji. Tudi Vlada v predlogu ugotavlja, da je potreben odmik od subvencioniranja delovno intenzivnih k subvencioniranju kapitalsko intenzivnih panog, saj imajo te tudi višjo dodano vrednost. Kljub dobrim namenom je zaskrbljujoče, da Vlada v pogojih za pridobitev subvencij želi črtati pogoj o številu delovnih mest, ki jih bo zagotovila investicija. S tem se že dodatno prekinja vez med investicijami in novimi delovnimi mesti, saj se ocenjevanje uspešnosti seli izključno na posredne kriterije, kot so dodana vrednost, produktivnost in podobno. Kljub načelni podpori tej usmeritvi Socialni demokrati opozarjamo, da bo spodbujanje investicij zaman, če se ne bo odražalo v novih in kakovostnih delovnih mestih. Za to pa bo potreben stalen in usmerjen trud, ne zgolj dopolnitve zakona. S predlogom zakona Vlada vse spremembe meril deklarativno podreja hitremu črpanju razvojnih sredstev, vendar trenutno stanje kaže, da je Vlada izrazito neuspešna pri črpanju sredstev iz EU. Zato je vprašljivo, ali ta vlada lahko zagotovi pospešek na tem področju. V Poslanski skupini Socialnih demokratov predlogu sprememb zakona ne bomo nasprotovali. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Levica predstavil gospod Primož Siter. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi! Vlada je sprejela Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Zakon, ki je pred nami, pa torej predstavlja neke vrste akcijski načrt za črpanje teh sredstev. Predvsem govorimo o avtomatizaciji in digitalizaciji delovnih procesov. Novela s črtanjem pogojev, ustvarjanjem novih delovnih mest ter novimi pogoji, ki upoštevajo predvsem dodano vrednost, industrijsko politiko preusmerja od delovno intenzivnih kapitalsko intenzivnim panogam s poudarkom na visokotehnoloških investicijah. Vlada obrat k politiki avtomatizacije proizvodnje skupaj s predstavniki kapitala in evropskimi tehnokrati promovira pod parolo »digitalizacije«. To politiko povsem nekritično in enostransko opisuje kot recept za boljšo prihodnost, kot recept za blaginjo vseh nas. V Levici seveda ne nasprotujemo vlaganju v tehnološki razvoj, a poudarjamo, da je treba ta razvoj podvreči javnemu nadzoru in ga usmeriti v zadovoljevanje družbenih potreb, ne pa ga prepuščati zasebnikom, ki jih, razumljivo, žene profitni motiv. Poleg tega pa mora vsako politiko tehnološkega razvoja spremljati močna socialna politika, ki je sposobna pravočasno sanirati vse potencialne družbeno škodljive učinke avtomatizacije. Ta vidik je v investicijskih strategijah, ki jih za Vlado pišejo zasebne korporacije, torej Deloitte in predstavniki kapitala, Gospodarska zbornica, povsem odsoten. Avtomatizacija proizvodnje ima torej izrazito selektivne učinke na trg delovne sile. Prispeva k rasti segmenta visoko kvalificirane delovne sile in hkrati k eroziji poklicev polkvalificirane in nekvalificirane delovne sile. Dohodki te in možnosti za zaposlitev se torej dodatno krčijo. Nove tehnologije terjajo tudi večjo fleksibilnost trga delovne sile. Zaradi prilagajanja podjetij dinamiki novih tehnologij in poostreni konkurenci predstavniki kapitala že desetletja promovirajo fleksibilnost delovne sile. Z vidika delavca pa fleksibilnost vedno pomeni večjo intenzivnost dela, fleksibilnost za delavca vedno pomeni prekarnost; torej negotovo, nestalne zaposlitve z močno omejenim naborom delavskih pravic. Razvoj novih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij ustvarja tudi nove metode nadzora in represije. S pomočjo novih tehnologij se stopnjuje tako nadzor kapitalistov nad lastnimi delavci kot nadzor vlad nad lastnimi državljani. Ključno kritiko pa pričujočemu predlogu v Levici izrekamo ob ugotovitvi, da nam investicijsko strategijo dejansko določajo predstavniki kapitala, v tem primeru študije Gospodarske zbornice Slovenije, privatnega ceha, ki zastopa le peščico delodajalcev, in na podlagi zasebne korporacije Deloitte. Sprašujemo se, kje v procesu oblikovanja teh razvojnih strategij Vlada vključuje predstavnike delavcev; torej 99 odstotkov vsega, kar v gospodarstvu je in kar v gospodarstvu ustvarja. S tehnološkim razvojem kot takim seveda ni nič narobe. Škodljiv je, kadar si monopol nad njim prisvojijo predstavniki kapitala in oblastne klike. Predstavniki kapitala procesov avtomatizacije in digitalizacije seveda ne problematizirajo, ker od njih profitirajo, enako pa velja za Vlado, zato je treba tehnološki razvoj nujno podvreči javnemu nadzoru in ga usmeriti v zadovoljevanje družbenih potreb, ne pa parcialnih interesov peščice kapitalistov. Predlagani zakon teh ključnih varovalk ne vsebuje, zato ga poslanke in poslanci Levice ne bomo podprli. Zakonu bomo nasprotovali. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavni amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona ni bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 18. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **5. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Predlog zakona je na 37. seji 26. novembra 2021 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker pa po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem sedaj predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prvi dobi besedo gospod Vojko Starović. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Kolega in kolegi! Predlog spremembe zakona, ki je pred nami, predvideva, da se v primeru, ko koledarsko zaporedna praznika Republike Slovenije, ki sta hkrati tudi dela prosta dneva, padeta na soboto in nedeljo, en dela prosti dan prenese na naslednji delovni dan, to je v ponedeljek. Navedeni predlog se nanaša na štiri različne koledarsko zaporedne sklope praznikov, in sicer 1. in 2. januar, 1. in 2. maj, 31. oktober in 1. november ter 25. in 26. december. Predlagatelj pojasnjuje, da bi bila po njegovih izračunih prestavitev dela prostega prazničnega dne na ponedeljek za vsakega od navedenih prazničnih sklopov aktualna enkrat na šest let. Dejstvo je, da Slovenija v okviru Evropske unije, ko govorimo o nekaterih praznikih, ki so tudi dela prosti dnevi, že sedaj odstopa od povprečja. Pri nekaterih praznikih smo unicum, konkretno sta to 2. januar in 2. maj. Poleg tega se moramo zavedati, da namen prazničnih dni v osnovi ni zagotavljanje dodatnega prostega dne, ampak obeležitev posameznega dogodka ali dneva, pri čemer so posamezni praznični dnevi na podlagi konsenza dodatno opredeljeni kot dela prosti dnevi. Sam ne želim zahajati v razpravo o tem, ali bi takšna sprememba pozitivno vplivala na določene panoge v gospodarstvu, spet druge pa dodatno obremenila. Se pa sprašujem, ali za tako spremembo res stoji iskrena želja ali populizem. Govorim seveda v luči dejstva, da smo v predvolilnem obdobju, v katerem po naključju tako pretekli kakor tudi prihajajoči prazniki padejo ravno na soboto in nedeljo.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! V Republiki Sloveniji imamo 20 državnih in cerkvenih praznikov, 13 od teh je tudi dela prost dan. Glede na primerjavo z drugimi evropskimi državami smo v številu prostih dni nad evropskim povprečjem, ki znaša 12 dni. Predlog zakona, ki ga je pristojni odbor predhodno že zavrnil, je predvideval prenos prostega dne na ponedeljek za primer, če bi se tako imenovani paketni dvodnevni prazniki zvrstili za vikend. Pri nas imamo štiri takšne paketne praznike, to je prva dva dni novoletna dneva, prva dva dni v maju, dan reformacije in dan mrtvih v novembru ter božič in dan samostojnosti in enotnosti v decembru. V letu, ki prihaja, bi po predlogu zakona pridobili samo na enem dodatnem dnevu. V letošnjem letu, ki se je sicer že izteklo, pa bi primeroma pridobili na dveh dneh. Zato v Poslanski skupini Desus ne vidimo neke dodane vrednosti in takemu načinu predlaganja praznikov. Po našem prepričanju ne bi bilo niti dodane vrednosti v gospodarstvu, konkretneje v turizmu, gostinstvu in področju industrije srečanj in kulturnih dogodkov, na kar se sklicujejo predlagatelji. Tudi primerjalno samo pri treh evropskih državah vidimo, da imajo način prenosa praznikov, pri čemer pa dve od njiju beležita manj prostih prazničnih dni kot naša država; Španija 8 in Irska 10. Naj omenim še nedavni propadli poskus podobnega predloga v parlamentu naše sosednje države Hrvaške, ki prav tako beleži enako število praznikov, kot jih je pri nas. Letni koledar šteje 365 oziroma na prestopno leto 366 dni. Letos bomo prešteli 365 dni, od tega je delovnih dni za 40-urni delovni teden 225, praznikov, ki so prosti dnevi, je 6,7 dni pa je padlo na vikende. Prihodnje leto je nekoliko bolj radodarno, saj pade na soboto in nedeljo 5 praznikov, torej nam ostane prostih prazničnih 8 od 13 dni, v letu 2023 pa bosta samo 1. januar in 25. december še padla na nedeljo, kar pomeni 11 prostih prazničnih dni, ki se bodo odvili med tednom. Če pogledam še v preteklost, je tako rekoč slabo leto glede prostih prazničnih dni bilo tudi lansko leto, saj je 6 dni padlo na vikend. V letu 2019 pa je samo en dan padel na konec tedna. Torej s prazniki pač kolobarimo, v kakšnem letu smo doma manj, v kakšnem več in tako je tudi prav. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospa Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. V danes obravnavani noveli Zakona o praznikih in dela prostih dnevih smo nepovezana poslanca in poslanka predlagali, da v primeru, če dva koledarsko zaporedna praznika, ki sta hkrati tudi dela prosta dneva, prideta na soboto in nedeljo, se en dela prost dan prenese na naslednji delovni dan, torej na ponedeljek. V Sloveniji imamo štiri tovrstne koledarsko zaporedne praznike, in sicer 1. in 2. januar, 1. in 2. maj, 31. oktober in 1. november ter 25. in 26. december. Ko dela prost dan praznik pride ravno na soboto ali nedeljo, zaposleni nimajo dodatnega prostega dne. Če preverimo statistične podatke, lahko hitro ugotovimo, da je bilo lani na vikend kar 8 praznikov. Prihodnje leto jih bo 7. Letos pa je glede števila praznikov, ki padejo ravno na vikend, rekordno leto, imamo namreč 13 praznikov, ki so dela prosti dnevi, od teh pa jih je in še bo letos kar 9, torej dve tretjini, na soboto ali nedeljo. Nepovezana poslanca in poslanka menimo, da bi se z našo dopolnitvijo zakona spoštovalo ter delavkam in delavcem zagotovilo njihovo osnovno pravico do počitka in prostega časa, ki ga lahko posvetijo sebi in svojim bližnjim. Sprememba bi tako pozitivno vplivala na družinsko in socialno življenje ter sledila najvišji družbeni koristi. Delovno okolje pri nas je izjemno intenzivno, tako da bi ukrep pozitivno prispeval tudi k povečanju motivacije in zadovoljstva zaposlenih, to pa v njihovi povečani produktivnosti. Banka Slovenije je v svoji zadnji napovedi gospodarskih gibanj Sloveniji za letos napovedala rast v višini 5,2 odstotka, kar je 2,1 odstotne točke višje, kot je predvidevala sredi leta. Za prihodnje leto je napoved rasti zvišala s 4,5 na 4,8 odstotka. Podoben trend je mogoče zaslediti tudi pri napovedih Evropske komisije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Mednarodnega denarnega sklada in Evropske banke za obnovo in razvoj. Izhajajoč iz teh pozitivnih napovedi domačih in mednarodnih finančnih institucij predlagatelji menimo, da bi tovrstna dopolnitev zakona predstavljala simbolično in vsebinsko zelo pomembno sporočilo, da morajo sadove izboljšanega položaja države in gospodarstva v prihodnje užiti tudi zaposleni. Tovrstno ureditev prenosa praznikov smo poznali že v naši nekdanji državi, podobno ureditev pa imajo danes tudi v nekaterih evropskih državah, kot so Belgija, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Španija, Irska, Latvija, Litva, Srbija in Rusija, pa tudi v nekaterih drugih državah po svetu, na primer v Avstraliji in na Japonskem. Sprejem predlaganega prenosa dela prostega dne na ponedeljek pa bi imel tudi pozitiven učinek na nekatere gospodarske panoge in to prav na tiste, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela, torej na turistični in gostinski sektor ter področje kulturnih dejavnosti in industrije srečanj. Zato so predstavniki teh gospodarskih panog predlaganim ukrepom naklonjeni. Navedene panoge, hudo prizadete zaradi epidemije, naj bi po ocenah Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj predkrizno raven lahko dosegle šele leta 2024. Zato je še toliko bolj pomembno, da bi sprejeli še več tovrstnih ukrepov, ki bi te gospodarske dejavnosti ponovno zagnali in postavili nazaj na stare tirnice. Žal zadostne podpore našemu predlogu ni bilo. Hvala lepa. Gospod Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. **JANI Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, še enkrat, še tretji pozdrav danes tukaj. Pa seveda pozdrav vsem tukaj v dvorani! Delo kot vrednota je v Sloveniji le še bled spomin. Vse bolj se zdi, da se išče načine, kako najhitreje in najlažje priti do denarja. Pa če to vključuje še nedelo, je to toliko bolje. Dodana vrednost na delavca že nekaj časa stoji, kar ne moremo reči za različne socialne transferje. Prav je, da država tistim, ki sami ne zmorejo in za to niso krivi sami, pomaga. Žal pa je v teh v odstotkih socialnih transferjev zelo malo. Nedavno je prišlo od določenih poslancev pobuda, da bi bil delavnik le 6 ur, ker naj bi s tem omogočili ljudem, da bi na delovnem mestu bili bolj spočiti. Res je, da so se v zadnjih letih delavniki močno spremenili in da klasičnega dela od 6. do 14. ure ni več. Vendar se je spremenilo še marsikaj drugega, predvsem pa poudarja pravice vseh mogočih skupin, dolžnosti pa očitno niso več pomembne. V duhu pravice do počitka in prostega časa se ukvarjamo z obravnavami zakonov. Resno se sprašujem, kako smo do zdaj preživeli praznike, ki so padli na vikend. V Sloveniji imamo kar 13 prostih delovnih dni, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Sistem, ki ga želi uvesti obravnavani zakon oziroma predlog, da se dela prosti dnevi, ki pridejo na vikend, prenašajo na naslednji dan, imajo v Evropi le tri države, in sicer Španija, Irska in Litva. Slovenci se zelo radi, kadar je govora o ugodnosti, primerjamo z drugimi evropskimi državami. Mogoče bi počasi lahko pogledali tudi, kako imajo v drugih državah urejene dolžnosti in katere vse pravice imajo naši državljani, pa jih drugje nimajo. Verjamem, da je sama ideja o tem, da bi bili ponedeljki prosti, če prazniki pridejo na vikend, všečna za ljudi in bi si marsikdo še dan dlje podaljšal praznovanje. A vendar je treba ob tem še upoštevati, kako bo to vplivalo na gospodarstvo. Ne vem, če odtehta en dan praznovanja dejstvo, da bo zaradi tega kdo izgubil službo ali bo podjetje imelo večje stroške. Dejstvo pa je tudi, da bodo ljudje ob mejah z velikim veseljem ta čas izkoristili za obisk trgovin v sosednjih državah. Torej, komu bi ta en dan več pomagal? Delavkam in delavcem bolj malo, gospodarstvu pa tudi. Policija, zdravstvo in še kaj pa tako ali tako mora delovati. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil gospod Franci Kepa. Izvolite. Spoštovani! Področje praznikov in dela prostih dni je urejeno v Zakonu o praznikih

in sodi na področje državne ureditve, v katero spadajo tudi splošni državni akti in simboli. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, kot je bilo tudi določeno na pristojnem delovnem telesu, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Rad bi tudi še opozoril na primerjalno pravno ureditev v državah članic Evropske unije, iz katere izhaja, da se v večini držav članic EU prazniki, ki padejo na soboto ali nedeljo, ne prenašajo na naslednji delovni dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala za besedo. Predlagatelj novele Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji je predlagal, da če dva koledarska zaporedna praznika, ki sta hkrati tudi dela prosta dneva, prideta ravno na soboto in nedeljo, bi se eden od njiju prenesel na naslednji delovni dan, torej na ponedeljek. Z dodatnim prostim dnevom bi se tako zaposlenim omogočil dodaten dela prost dan za počitek in prosti čas, ki bi ga lahko namenili sebi in svojim družinam, kar pa bi imelo pozitivni učinek na socialno in družinsko življenje zaposlenih. Vplivalo pa bi tudi na njihovo višjo stopnjo motivacije za delo in zadovoljstvo na delovnem mestu. Sloveniji namreč še vedno prevladuje delno intenzivno okolje, kjer se zaposleni soočajo z različnimi oblikami pritiskov na delovnem mestu, med katerimi je izpolnjevanje visokih delovnih norm v čim krajšem času ena izmed najpogostejših oblik pritiska. Zaradi tega beležimo v mnogih proizvodnih in storitvenih panogah visoko stopnjo izgorelosti ali poškodb pri delu, kar nenazadnje vodi tudi v večje število zaposlenih, ki so na bolniški. Socialni demokrati menimo, da so opozorila Vlade in delodajalcev, da bi dodaten dela prost dan pomenil dodaten strošek za delodajalca zaradi izpada delovnih ur, s čimer bi se posledično zmanjšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, neupravičena in neutemeljena. Če mi mislimo, da bomo konkurenčnost slovenskega gospodarstva povečali zgolj tako, da bomo delali več ur v letu, bomo kaj hitro spoznali, da nas bodo v produktivnosti in konkurenčnosti druge države začele prehitevati tako po levi kot po desni. Pred nami so namreč velike tehnološke spremembe, ki so posledica hitrega uvajanja robotov v proizvodnji in pospešene digitalizacije delovnih procesov, zaradi tega prihaja še do večjega pritiska na delovna mesta, saj mnoga izmed njih ne bodo več potrebna. Izginjati bodo začeli tradicionalni poklici v proizvodnji in če ne bomo k temu izzivu pristopili premišljeno, se utegnemo zelo hitro soočiti z dolgoročno perspektivo visoke brezposelnosti. Že danes velja, da države z najvišjo produktivnostjo v Evropi niso države, kjer bi zaposleni delali največ časa, ampak delajo bolje in pametneje. V nekaterih državah, kot je Španija, celo uvajajo spodbude za prostovoljno vključitev podjetij v shemo 32-urnega delavnika. Že sedaj pa imamo tudi v Sloveniji pozitivne primere uvedbe 6-urnega delovnika v posameznih podjetij v gospodarstvu. Vsem tem primerom skrajševanja delovnega časa je skupno eno: nenehno izboljšuje metode in tehnologijo dela, zaposlenim pa omogočijo, da privarčevani čas namenijo družini, športom, hobijem vsemu tistemu, kar nas v življenju veseli. Ob tem pa skrajšani polni delovni čas predstavlja tudi odgovor na pojave absentizma, prezentizma in izgorelosti med zaposlenimi. Boljše duševno in fizično zdravje zaposlenih prispeva k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu, s tem pa tudi k večji delovni produktivnosti zaposlenih in nenazadnje konkurenčnosti posameznega podjetja oziroma države. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Primož Siter, predstavil bo stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Dober dan, še enkrat! S pričujočo spremembo Zakona o praznikih predlagatelj odpira možnost, da se v primeru, če dva koledarska zaporedna praznika, ki sta hkrati tudi oba dela prosta dneva, prideta na soboto in nedeljo, eden od njiju, njiju, torej dela prost dan, se prenese na naslednji delovni dan. Zakon bi torej učinkoval le, če bi 1. in 2. januar ali pa 1. in 2. maj prišla natančno na soboto in nedeljo, to se zgodi v novem letu 2022, pričujoči predlog bi torej zagotovil prost ponedeljek 3. januarja. V maju v letu 2022 do tega ne pride, velika noč, velikonočni ponedeljek pa tako ali tako vedno padeta na nedeljo in ponedeljek. Naslednjič bi zakon učinkoval v letu 2027, ko na soboto in nedeljo prideta 1. in 2. maj, leta 2028 pa zopet 1. in 2. januar, potem pa spet nič do leta 2032. S tem zakonom se do leta 2027 torej obeta en dela prost dan in kar tri dela prosti dnevi do leta 2032 Skromno. V Levici smo naklonjeni metodi, temu se reče ponedeljkizacije praznikov, a poudarjamo, da mora biti ta celovita. V tako rekoč edini delavski stranki v državi razumemo krajšanje delovnikov, krajše delovne tedne, daljše vikende, več praznikov in več dela prostih dni kot nujen in neizbežen civilizacijski korak naprej. Kapitalu sicer nevšečen in nedoumljiv, a kapitalu je bilo v preteklosti nedoumljivo marsikaj, kar danes razumemo kot normalno; recimo, osemurni delavnik, letni dopust, prost vikend, plačana bolniška odsotnost, porodniški, starševski dopust pa, recimo, prepoved otroškega dela in tako naprej. Vse te pridobitve so v preteklosti pridobila različna napredna družbenopolitična in delavska gibanja, socialisti, komunisti in anarhisti oziroma socialistke, komunistke in anarhistke – povečini. Njim se lahko zahvalimo, karkoli dobrega imamo danes na priborjenem seznamu delavskih, državljanskih in človekovih pravic. Kot družba smo še posebej v luči tehnološkega napredka in avtomatizacije delovnih procesov odgovorni stremeti k širšemu obsegu delavskih pravic, kjer prosti čas gotovo zaseda zgornja mesta na lestvici. V tehnološko napredni kapitalistični ureditvi je delavca namreč lahko hitro strah, saj nov računalnik, nov stroj, novo orodje za doseganje enakega rezultata od njega terja manj časa in bosta delavčevo delo in čas kapitalistu hitro odvečen strošek. V enakih okoliščinah pa se delavec v napredni, torej socialistični ureditvi, lahko razveseli, saj bo do enakega zaslužka in enake produktivnosti prišel z manj vloženega delovnega časa. Več prostega časa, ki mu bo ob tem ostalo, pa bo lahko namenil, kamor bo sam želel. Ker je delavec tukaj tudi sam soupravljavec podjetja, ga ne bo strah za službo in preživetje, le več prostega časa bo imel. Delavsko upravljanje podjetij je zato v času tehnološkega napredka najbolj varna alternativa za delavce in bolj potrebno kot kadarkoli. Nazaj k predlogu. S spoštovanjem do namere predlagateljice in predlagateljev v Levici ocenjujemo aktualni predlog kot nezadostno ambiciozen. Celovita rešitev bi bila, če dela prost dan pade na nedeljo in se le-ta prenese na ponedeljek. Pika. S tem bi se zagotovilo tudi tehnično enako število dela prostih dni vsako leto,

Hvala za besedo. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga je predlagala dopolnitev zakonske ureditve praznikov v Republiki Sloveniji na način, da če dva koledarsko zaporedna praznika, ki sta hkrati tudi dela prosta dneva, prideta na soboto in nedeljo, se en dela prost dan prenese na naslednji delovni dan, torej na ponedeljek. Podobno ureditev, kot jo je predlagala skupina poslancev, smo poznali pred letom 1991, ko se je v primeru, da je kateri od takratnih dvodnevnih praznikov padel na nedeljo, štel za praznik tudi prvi naslednji delovni dan po teh dveh dnevih ‒ nekaterim se očitno močno kolca po nekdanji Jugoslaviji! Veljavni zakon določa, da se državni praznik ali dela prost dan, ki pride na nedeljo, ne prenaša na naslednji delovni dan. Predlog poslancev ima za posledico povečano število dni odsotnosti z dela zaradi praznovanja, kar pomeni dodaten izpad delovnih ur oziroma povečanje obveznosti za delodajalce in tako vpliva na zmanjšano konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Tudi v večini držav članic Evropske unije se prazniki, ki padejo na soboto in nedeljo, ne prenašajo na naslednji delovni dan. Prenos praznikov je v neskladju z namenom praznikov in dela prostih dni, ki je v praznovanju oziroma obeleževanju dogodkov, ki se zakonsko določajo kot prazniki in dela prosti dnevi, ne pa v podaljševanju plačane odsotnosti z dela v naslednji delovni teden v primerih, ko praznik ali dela prost dan sovpada z običajnim dnevom tedenskega počitka. Počitku oziroma obnovi psihofizičnih in delovnih sposobnosti delavca je namenjen letni dopust, pri čemer se dnevi letnega dopusta ne vštevajo v opravičene odsotnosti z dela, med katere spada tudi odsotnost z dela zaradi praznovanja. V Novi Sloveniji - krščanskih demokratih si želimo, da Slovenija napreduje v svojem razvoju, da krepimo gospodarstvo, ne pa, da se z všečnimi predlogi pred volitvami naslednjo pomlad vračamo v čas pred letom 1991, v nekdanjo Jugoslavijo, ko smo takšno ureditev že imeli. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti. Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih pri vprašanju produktivnosti že dolgo za petino zaostaja za povprečjem Evropske unije. Višjega standarda, višjih plač ter razvitosti na ravni držav, kot sta, denimo, Avstrija in Nemčija, ne bo mogoče doseči drugače kot s povečevanjem produktivnosti. Za to pa bo potrebno ustvariti okolje, v katerem bo lahko gospodarstvo investiralo in ustvarjalo večno dodano vrednost. Ker sprememba Zakona o praznikih in dela prostih dnevih ne zasleduje tega cilja,

V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. december 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na **7. TOČKO DNEVNEGA REDA

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona zato dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Ferencu Horváthu. Izvolite.

Ustava Republike Slovenije avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti na ozemlju, kjer živi, zagotavlja posebne pravice. Izvajanje omenjenih pravic je določeno v več kot 200 zakonskih in podzakonskih aktih, ki jih je sprejemal Državni zbor v različnih obdobjih, večinoma v prvi polovici naše 30-letne samostojne države. Kljub dobrim namenom v duhu pozitivne diskriminacije pa je praksa večkrat pokazala, da se sprejeta zakonodaja v vsakdanjem življenju obeh avtohtonih narodnih skupnosti ni primerno izvajala, zato posledično tudi ni prinesla želenega učinka in rezultatov. Vsakokratna poslanca obeh avtohtonih narodnih skupnosti v Državnem zboru sta vedno stremela za izboljšanje položaja obeh avtohtonih narodnih skupnosti, kar je seveda zajemalo tudi težnjo po spremembi tistega dela zakonodaje, ki se v praksi ali ni izkazala za dovolj učinkovito ali se večkrat tudi zaradi ne popolnoma usklajene področne zakonodaje ni izvajala v skladu s črko zakona in pričakovanjem tako ministrstev kakor tudi ne obeh avtohtonih narodnih skupnosti. Poskusi spremembe dela zakonodaje ali celo sprejetje krovnega zakona, ki bi izboljšal položaj na področju zagotavljanja in izvajanja posebnih pravic avtohtonih narodnih skupnosti, niso bili vedno uspešni, saj v Državnem zboru za to ni bilo mogoče zagotoviti potrebne večine. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju predvideva spremembo 28. člena omenjenega zadnjega zakona, ki ureja sistem dvojezičnega dodatka. Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sva se za ta korak odločila na pobudo ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, novinarjev in svetovalcev za italijanski in madžarski jezik pri Zavodu za šolstvo Republike Slovenije, saj odpravlja določena nesorazmerja pri dodelitvi višine dvojezičnega dodatka pri zaposlenih v različnih institucijah, ki opravljajo isto ali podobno delo. Struktura dodatka za dvojezičnost, ki je nespremenjena že 17 let, povzroča krivico tem prej omenjenim. Predlog spremembe člena zakona prinaša spremembo, po kateri bodo dvojezični dodatek v višini 12 do 15 procentov osnovne plače dobili tudi ravnatelji dvojezičnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, osnovnih in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom, strokovni delavci Zavoda za šolstvo, in sicer svetovalci za madžarski oziroma italijanski jezik, in novinarji, ki kot javni uslužbenci ustvarjajo tednik v madžarskem jeziku. Sprememba se nanaša na višino dvojezičnega dodatka za manj kot 30 zaposlenim v omenjenih zavodih, kar po predhodnih izračunih v skupni višini znese približno 70 tisoč evrov dodatnih stroškov na letni ravni, torej ne predstavlja večjega finančnega bremena za državni proračun. Vsi zavodi so namreč financirani s strani ministrstev ter Urada za narodnosti Republike Slovenije. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim za vašo podporo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Predragu Bakoviću. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 28. seji 1. 12. kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta ga v Državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku predložila poslanca Ferenc Horváth in Felice Žiža. Na seji odbora so sodelovali predlagatelj Ferenc Horváth, predstavniki Ministrstva za javno upravo, predstavnik Državnega sveta, predstavnica Zakonodajno-pravne službe ter ravnateljica Dvojezične srednje šole Lendava Silvija Hadinjak Prendl in ravnatelj Srednje šole Pietro Coppo Alberto Scheriani. V uvodni obrazložitvi je poslanec Ferenc Horváth kot predlagatelj povedal, da je cilj predloga zakona odprava razlikovanja pri izplačilu dodatka za dvojezičnost med javnimi uslužbenci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih obeh narodnih skupnosti, ter med zaposlenimi v javnem sektorju RTV Slovenija in novinarji v tiskanih medijih obeh narodnih skupnosti. Vlada je o predlogu zakona podala pisno mnenje, iz katerega izhaja, da predlog zakona podpira, predstavnik Ministrstva za javno upravo pa mnenja ni dodatno obrazložil. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika. Njena predstavnica je povedala, da je Zakonodajno-pravna služba pripravila obširno mnenje in ga v nadaljevanju tudi povzela. Pojasnila je, da iz ustavnih odločb, ki posebej opredeljujejo dolžnost države za varovanje in zagotavljanje pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, izhaja temeljni namen zaščite in ohranjanja identitete narodnih skupnosti. Krovni zakon, ki bi celovito zajemal vse posebne pravice narodnih skupnosti v Sloveniji, ni sprejet, temveč so posebnosti urejene v širši zakonodaji. Pravico do rabe svojega jezika in pisave ter obveznosti glede dvojezičnosti pa urejajo vsi postopkovni predpisi, ki se na to nanašajo. Zakonodaja v skladu z ustavo daje posebno težo področju vzgoje in izobraževanja na območju avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in za njene pripadnike. V tem segmentu ima dvojezičnost poseben pomen, zato veljavna zakonodaja loči med subjekti, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje, in tistimi, za katere se zahteva znanje in raba uradnih jezikov. Iz te delitve izhaja tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v veljavnem drugem odstavku 28. člena te subjekte deli na dve alineji. Prva alineja se nanaša na celotno področje vzgoje in izobraževanja, torej se ne nanaša na celotno področje vzgoje in izobraževanja, temveč znotraj njega na dejavnosti izvajanja vzgoje in izobraževanja, kjer se upošteva dvojezičnost kot učni jezik. Druga alineja pa se nanaša na vsa druga področja, kjer je zahtevana dvojezičnost kot uradovalni oziroma sporazumevalni jezik. Na tej podlagi so različne tudi višine dodatka. Zakonodajno-pravna služba v pisnem mnenju opozarja, da se s predlagano spremembo lahko povzroči nova neenakost glede subjektov iz prve in druge alineje. Na seji odbora sta sodelovala še ravnatelja oziroma ravnateljica dvojezične srednje šole, kot že rečeno, ki sta izrazila nezadovoljstvo nad obstoječim sistemom, ki določa za ravnatelje nižji dodatek kot za učitelje. Tako učitelji kot ravnatelji morajo namreč za delo izpolnjevati enake pogoje, poleg tega mnogi ravnatelji tudi poučujejo in tako sodelujejo v procesu izobraževanja. V razpravi so nekateri člani odbora izrazili mnenja, da predlog zakona ruši strukturo plačnega sistema in povzroča nove neenakosti ter destabilizacijo utečenega sistema. Izrazili so pomislek, da bi sprejetje takšnega predloga morda vodilo tudi v odpiranje vprašanj za izplačilo dodatkov za dvojezičnost v drugih poklicih javnega sektorja. Nasprotno so drugi člani odbora menili, da je predlog zakona ustrezen, amandma koalicijskih poslanskih skupin pa ustrezno naslavlja pripombe Zakonodajno-pravne službe in odpravlja pomanjkljivosti. Predlagana sprememba tako odpravlja anomalije, neupravičeno razlikovanje in nejasnosti ter popravlja konkretno nesorazmerje v plačnem sistemu, pri tem pa gre za minimalno širitev kroga upravičencev dodatka za dvojezičnost v najvišjem možnem razponu, ki ne predstavlja velikega finančnega bremena. Predlagatelj in predstavnik Ministrstva za javno upravo sta v razpravi zavrnila očitke nekaterih poslancev in poudarila, da se krog upravičencev do dodatka za dvojezičnost širi na tiste javne uslužbence, ki za opravljanje primerljivega dela v okviru istega poklica oziroma znotraj iste dejavnosti uporabljajo oba jezika na enaki ravni zahtevnosti, zato je primerno, da se zagotovi tudi ista višina dodatka. Po razpravi je odbor sprejel amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC k 1. členu. Odbor je v skladu s 128. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Glede na sprejeti amandma je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem je vključen tudi sprejeti amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod Boštjan Jambrovič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, izvolite, imate besedo, pa kar za govorniški pult prosim. Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci! Vlada podpira predlagane spremembe 28. člen ZSPJS, na podlagi katere se uresničuje sklenjen dogovor med Vlado in poslancema narodnih skupnosti. Med mnogimi nalogami vključuje tudi zavezo glede pravičnejše ureditve dodatka za dvojezično poslovanje na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna manjšina. Z vloženim amandmajem koalicijskih poslancev, ki ga je matično delovno telo Državnega zbora potrdilo, je predlog zakona, ki sta ga Državnemu zboru predložila poslanca narodnih skupnosti ne le izboljšan, ampak odpravlja tudi ključen pomislek Zakonodajno-pravne službe, ki se je nanašal na preveč široko odprto polje upravičenosti do dodatka za dvojezičnost v delu, ko gre za najvišjo raven znanja jezika narodne skupnosti pri opravljanju javnih nalog. Predlog spremembe 28. člena ZSPJS, ki je pred vami sedaj, natančno ureja vprašanje, katere kategorije zaposlenih v javnem sektorju so upravičene do dodatka za dvojezičnost v najvišji višini, torej v višini 12 do 15 procentov osnovne plače. Zaradi zagotovitve enake obravnave zaposlenih, ki morajo pri svojem delu uporabljati jezik narodne skupnosti na najzahtevnejši ravni, bodo z uveljavitvijo predlaganega zakona poleg učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter novinarjev RTV Slovenija isto višino tega dodatka prejemali tudi ravnatelji, strokovni delavci na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in novinarji tiskanih medijev narodnih skupnosti. Tudi ti zaposleni pri svojem delu morajo aktivno uporabljati dvojezičnost in s sprejetjem tega zakona bi bila zgolj popravljena krivica, ki smo ji priča že od uveljavitve novega plačnega sistema javnega sektorja v letu 2008. S sprejetjem tega zakona se ne uvajajo kakršnikoli novi dodatki v sistem plač v javnem sektorju, saj ta dodatek za dvojezičnost že ves čas obstaja in zanj namenjamo cirka 4,3 milijona evrov na letni ravni. Boste pa poslanci v primeru glasovanja za sprejem tega zakona z minimalnim javnofinančnim vložkom prispevali k pravičnejši ureditvi tega dodatka znotraj dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter v novinarskih vrstah na območju živečih narodnih manjšin, kjer je znanje jezika madžarske in italijanske narodne skupnosti ključnega pomena ne le za uresničevanje z ustavo zajamčenih pravic narodnih skupnosti, temveč tudi za uspešen javni servis državljankam in državljanom naše države. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. **ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet leta 2002 po predhodnih dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanjih. Osnovna smotra sta bila vzpostavitev preglednega plačnega sistema in odprava plačnih nesorazmerij. Ali lahko danes rečemo, da sta bila ta smotra uresničena? Odgovor se ponuja sam po sebi, če vemo, da je danes predlagana sprememba že 30. po vrsti od njegovega sprejetja. Opozorila o nepreglednosti, nesorazmernosti, pomanjkljivosti in celi seriji anomalij v smislu primerljivosti plač pa so postala stalnica. Zato ni pretirana ugotovitev, da sta bila smotra zastavljena v nasprotju z realnostjo in dosegljivostjo. Zapletenost in kompleksnost zadev je preobsežna, izkušnje pa kažejo, da jih ni mogoče urediti v enem samem zakonu. Tokratna sprememba se nanaša na dodatek za dvojezičnost določenim uslužbencem v javnem sektorju, in sicer se povišuje dodatek za dvojezičnost za vodstveni kader v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah s 3 do 6 odstotkov osnovne plače na 12 do 15 odstotkov osnovne plače ter širi se krog upravičencev do tega dodatka na zaposlene v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo ter na novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti. Finančne posledice za državni proračun so bile po prvotnem predlogu ocenjene na 187 tisoč evrov. Z amandmajsko modifikacijo osnovnega besedila predloga sprememb pa so se znižale na 70 tisoč evrov v letnem obsegu. Nanašajo se na 25 javnih uslužbencev. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo predlog zakona podprli. Vemo, da ta odločitev lahko povzroči interpretacije v smeri dodatnega povzročanja nesorazmernosti in neskladij. Prepričani pa smo, da odprava obstoječih nelogičnosti iz empirično ugotovljene vsakdanjostne prakse, da je torej ta odprava pomembnejša od morebitnih razlag in užaljenosti

Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat tukaj v dvorani! V Sloveniji imamo dve avtohtoni narodni skupnosti, in sicer italijansko in madžarsko. Naša država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice obeh narodnih skupnosti iz Ustave Republike Slovenije in mednarodnih pogodb. Obe imata tudi pravico do izražanja narodne pripadnosti in pravico do uporabe svojega jezika in pisave. Prav tako imata pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Šolstvo narodnosti je tako sistemsko financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na območjih občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina. Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo z njimi uradovati v njihovem jeziku, da se lažje sporazumevajo. Javni uslužbenci, ki morajo v okviru opravljanja dela izpolnjevati tudi pogoj znanja jezika narodne skupnosti, prejmejo dodatek za dvojezičnost. Slednji je določen v 28. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Višina dodatka za dvojezičnost je različna in znaša do 6 odstotkov osnovne plače za sodnike in državne tožilce, od 3 do 6 odstotkov za ostale javne uslužbence, od 12 do 15 tudi za učitelje in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih ter novinarje javnega zavoda RTV Slovenija. Vse lepo in prav, vendar nas je v Slovenski nacionalni stranki zmotilo, da ti razponi niso sorazmerni oziroma da so med njimi zelo velike razlike. To ni ravno pravično, motivacijsko za določen profil javnih uslužbencev. Je pa res, da nekateri pri svojem delu uporabljajo knjižni zborni jezik, drugi pa bolj uradovalni oziroma na sporazumevalni ravni. V praksi se je pokazalo, da bi do dodatka za dvojezičnost morali biti upravičeni tudi drugi javni uslužbenci, ki pri svojem delu ravno tako uporabljajo oba uradna jezika, a so tudi bili na žalost spregledani. S predlogom zakona, pod katerim sta podpisana Ferenc Horvát in Felice Žiža, se tako odpravlja krivica ravnateljem, njihovim namestnikom, administrativno-tehničnim delavcem ter pedagoških svetovalcem. Menimo, da si to upravičeno zaslužijo, saj na dnevni bazi uporabljajo italijanščino oziroma madžarščino na visokem nivoju zahtevnosti. Naklonjeni smo tudi temu, da se širi krog tudi na javne uslužbence, ki so zaposleni v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo ter na novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti. Ne smemo pozabiti, da opravljajo primerljivo delo znotraj istega poklica, dejavnosti, kjer se zahteva enaka raven zahtevnosti in uporaba dvojezičnega poslovanja. Sistem plač je v javnem sektorju sedaj že posebej na udaru, zato je prav, da se zvišajo plače tudi tistim v zdravstvu in v socialnem varstvu, ki so v tem kaotičnem zdravstvenem stanju v prvih bojnih linijah, da preprečijo številne smrti. Za konec malo za šalo malo za res; hvala bogu, da nimamo še albanske narodne skupnosti na območju določenih občin, kjer bi govorili o dodatku za dvojezičnost tudi za te javne uslužbence. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti bo predstavil Ferenc Horváth. Izvolite.

Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti kot predlagateljica zakona podpira spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanaša na prvo alinejo drugega odstavka 28. člena omenjenega zakona. Pobuda za spremembo omenjenega zakona je bila podana že pred več kot desetimi leti. O njej so razpravljali na različnih delovnih telesih različnih državnih organov, pred odločevalce v Državni zbor pa ni prišla. Dvojezični dodatek v višini od 12 do 15 procentov osnovne plače bodo po novem predlogu poleg ravnateljev deležni strokovni delavci Zavoda za šolstvo, in sicer svetovalci za madžarski oziroma italijanski jezik, ki strokovno oblikuje področje šolstva narodnih skupnosti, in novinarji, ki kot javni uslužbenci ustvarjajo tednik Népújság. V dogovoru z Ministrstvom za javno upravo smo v poslanski skupini pripravili predlog spremembe omenjenega člena. Ker mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ni bilo naklonjeno prvotnemu besedilu, je bilo po ponovnem posvetovanju s predstavniki Ministrstva za javno upravo in upoštevajoč pomisleke Zakonodajno-pravne službe besedilo 28. člena ustrezno prilagojeno z vloženim amandmajem. Na narodnostno mešanem območju sta poleg slovenskega tudi italijanski in madžarski jezik uradna jezika. Da bi pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti tudi de facto lahko uveljavili svojo ustavno pravico do javne rabe materinega jezika na narodnostno mešanem območju, mora biti po ustavi in zakonodajni zagotovljena raba tako madžarskega kakor tudi italijanskega oziroma slovenskega jezika. Zato je tudi stopnja znanja jezika za posamezno delovno mesto v javni upravi na teh območjih predpisana v posamičnem aktu o sistematizaciji delovnih mest, za kar omenjeni zaposleni prejemajo dodatek za dvojezičnost. Struktura dodatka za dvojezičnost je nespremenjena že 19 let, čeprav so ravnatelji dvojezičnih šol ter šol z italijanskim učnim jezikom že večkrat predlagali njegovo spremembo. Krovni šolski zakon jih predvsem vidi kot vodje ekipe in procesov na šoli. Vendar ravnatelji niso le pedagoške vodje in poslovni organ javnega zavoda, ampak komunicirajo z resornim ministrstvom, Zavodom za šolstvo in drugimi ustanovami, med drugimi s soustanovitelji zavodov, to so pa občinske samoupravne narodne skupnosti, krovne organizacije italijanske in madžarske narodne skupnosti, s starši vodijo čezmejne projekte in sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami tako na Madžarskem kakor tudi v Italiji. Predvsem pa še naprej poučujejo tudi učence v madžarskem in italijanskem jeziku, zato so ravnatelji upravičeni do dvojezičnega dodatka v višini od 12 do 15 procentov osnovne plače tako kot učitelji. Kakovostno dvojezično izobraževanje in izobraževanje v italijanskem in madžarskem učnem jeziku strokovno / nerazumljivo/ tudi svetovalci območnih enot Zavoda za šolstvo, ki si prav tako zaslužijo višji dvojezični dodatek. To velja tudi za javne uslužbence tiskanih medijev v jeziku narodne skupnosti. Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagamo in podpiramo predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in s tem odpravljeno dolgoletno krivico. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred nami je Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Konkretneje, predlagana sprememba je vezana na drugi odstavek 28. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Celotni člen govori o dodatkih za dvojezičnost na območju, kjer je italijanski in madžarski jezik tudi uradni jezik ter je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma funkcije. Člen govori o višini dodatkov javnim uslužbencem na teh območjih. Namen zakonske spremembe je ureditev neenakosti med učitelji in ravnatelji ter novinarji javnega zavoda RTV in novinarji tiskanih medijev, ki so del javnega sektorja, zato je razumljivo, da sta predlagatelja poslanska kolega italijanske in madžarske narodne skupnosti. Višina dodatkov za to skupino je natančno opredeljena v prvi alineji drugega odstavka že omenjenega 28. člena in se giblje od 12 do 15 odstotkov osnovne plače. Predlagatelja sta torej želela izenačiti ravnatelje z učitelji in novinarje tiskanih medijev z uslužbenci javnega zavoda RTV. Na prvotni predlog je imela Zakonodajno-pravna služba obsežno pripombo, zato smo v koalicijskih strankah pripravili amandma k predlagani spremembi, kjer smo na prvotno besedilo prve alineje predlaganega predlaganega odstavka dodali zgolj besede »ravnatelj«, »novinarji tiskanih medijev«. Prepričani smo, da s tako spremembo ne rušimo sistema dodatkov na plače v javnem sektorju. Še več, s podporo poslancev koalicije in vlade pod vodstvom Janeza Janše se kaže odnos do predstavnikov italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji in vseh, ki skrbijo za dobrobit narodnih skupnosti. Nerazumljiva je bila žaljiva razprava nekaterih poslancev opozicije. V Slovenski demokratski stranki se zavzemamo za odpravo vseh neenakosti v slovenski zakonodaji, zato bomo predlagani zakon o spremembi 28. člena

Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi! Naj takoj na začetku povem, da v LMŠ podpiramo pravice narodnih skupnosti v Sloveniji in tudi rešitve, ki pomenijo večji obseg njihovih pravic. Ne podpiramo pa parcialnih posegov, ki jih prinaša ta zakon. Povedati je namreč potrebno, da je koalicija za obravnavo na matičnem odboru pripravila amandma, ki naj bi sledil pripombam ZPS. Pripombe pa so bile v resnici upoštevane le v tistem delu, da se upravičenost do dodatka za dvojezičnost ne bo širila na vse javne uslužbence, ampak ga bodo prejeli le strokovni delavci. Vse ostalo je bilo, milo rečeno, spregledano. Neenakost med subjekti se s tem zakonom seveda ne odpravlja oziroma pravzaprav se celo povečuje. Predlagatelji predloga zakona se niso potrudili niti odgovoriti na pripombe, kaj šele popraviti nesorazmernosti in neenakosti, ki so vidne že na daleč. Kot je namreč jasno iz predloga, naj bi najvišji dodatek za dvojezičnost pripadal samo tistim, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje, kjer se upošteva dvojezičnost kot učni jezik, torej knjižni, zborni jezik, ne pa tudi drugi javni uslužbenci, čeprav delajo na področju vzgoje in izobraževanja. Ni jasno, zakaj so potem v prvo alinejo uvrščeni tudi novinarji tiskanih medijev. Hkrati pa se s to spremembo v neenak položaj postavlja tudi novinarje, zaposlene, recimo, na STA, ki se prav tako ukvarjajo s tiskanimi mediji in so novinarji tiskanih medijev s posebnimi obveznostmi do narodne skupnosti; tega pač v predlogu ni. Tudi javni uslužbenci v Zavodu RS za šolstvo nimajo mesta v prvi alineji, saj uporabljajo jezik le na nivoju splošno sporazumevalnega jezika in bi morali biti potemtakem uvrščeni v drugo alinejo, ki določa nižji dodatek. Dogovor med vlado Janeza Janše in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti, na katerega se predlagatelja tudi sklicujeta, se nanaša le na ravnatelje, pedagoške svetovalce in zaposlene na Zavodu RS za šolstvo. Torej je ta dogovor relevanten le deloma, saj gre v predlogu zakona za precej širši okvir subjektov, kot je predlagano. In vse to je seveda ZPS v svojem obširnem mnenju zelo lepo razložila na sedmih straneh, vendar je ostalo spregledano, kot že mnogokrat pri tej vladi. Niti nam ni poznano mnenje predstavnikov sindikatov in lokalnih skupnosti k predlogu zakona, saj pogovori z njimi, očitno, sploh niso bili opravljeni, čeprav vemo, da sindikati s svojim mnenjem igrajo zelo pomembno vlogo, kadarkoli se spreminjajo predpisi, ki vplivajo na pravice delavcev iz delovnega razmerja. Poleg že povedanega smo v LMŠ prepričani, da bi sprejetje takšnega predloga zakona vodilo v nove predloge za izplačilo dodatkov za dvojezičnost v drugih poklicih v javnem sektorju. Primer policistov – zakaj potemtakem niste zajeli niti policistov? In če potegnemo še eno ločnico – kaj pa dodatek za znanje znakovnega jezika? Nihče od učiteljev in ravnateljev ne dobi tega dodatka, čeprav znakovni jezik uporabljajo tudi pri svojem delu. Samo figurativno oziroma zelo plastično prikazujem, kaj se je pravzaprav s tem zakonom dogajalo. Poleg tega se dodatek za dvojezičnost določa v odstotku. Dodatek znaša od 12 do 15 odstotkov osnovne plače, kar pomeni, da le-ta ni majhen, znese oziroma prinese približno štiri plačne razrede. In, seveda, javni uslužbenec z višjo plačo prejme višji dodatek kot tisti v nižjem plačnem razredu, kar povzroča dodatno neenakost. To pomeni, da bodo ravnatelji, ki so z amandmajem koalicije uvrščeni v prvo alinejo predmetne določbe, dobili bistveno višji dodatek kot učitelji, ki dejansko z otroki delajo. V LMŠ menimo, da v plačnem sistemu obstajajo zelo velike težave, vendar jih tako parcialno naslavljati ne moremo, te anomalije preprosto niso ustrezne. Treba je pogledati, kaj vse se mora še spremeniti. Jasno je, da koalicija potrebuje podporo predlagateljev zakona za svoj obstoj, zato seveda brez pomislekov podpira ta predlog zakona in brez pomislekov lahko rečemo, da gre za predvolilni

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Kratko, a s strani uslužbenskega sistema spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta jo v zakonodajni postopek vložila predstavnika madžarske in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in se nanaša na odpravo razlikovanja pri izplačilu dodatka za dvojezičnost med javnimi uslužbenci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih obeh narodnih skupnosti, ter zaposlenimi na javnem zavodu RTV Slovenija in novinarji tiskanih medijev obeh narodnih skupnosti, Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo podpreti. Na seji odbora se je odvijala široka razprava predvsem zato, ker predstavnik Vlade ni znal ali pa ni želel komentirati novele zakona in odgovoriti na relevantna opozorila Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, zapisana v obsežnem mnenju. Vedno, ko govorimo o sistemu plač v javnem sektorju, smo praviloma previdni. Tudi zato, ker vsak parcialni poseg v plačni sistem javnih uslužbencev zamaje že tako šibak sistem, in to še posebej takrat, ko se zaobide oziroma se ne spoštuje pisni dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, na podlagi katerega se mora o vsaki spremembi plačnega sistema razpravljati na pogajalski skupini oziroma komisiji. Iz mnenja Vlade je razvidno, da Vlada predlog podpira tudi zato, ker predlog novele zakona temelji na junija leta 2020 podpisanem dogovoru o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike Slovenije. Medtem pa socialnega dialoga med sindikati in Vlado ni bilo kar leto in pol; pa bi bil še kako potreben, še posebej v zahtevnih epidemičnih razmerah in neuspešnem obvladovanju epidemije. Socialni demokrati podpiramo italijansko in madžarsko narodno skupnosti v Sloveniji, prav tako jim priznavamo vse pravice, ki izhajajo iz 64. člena Ustave, vendar pa nasprotujemo predlogu novele Zakona o sistemu plač javnih uslužbencev, katero sta v zakonodajni postopek vložila predstavnika obeh manjšin. Predlagana novela je zaobšla dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, na podlagi katerega se mora o vsaki spremembi plačnega sistema razpravljati na pogajalski komisiji. Nenazadnje se s predlagano novelo zakona povzroča nove neenakosti tudi znotraj narodnih manjšin in destabilizira že tako krhek

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Naj uvodoma jasno izpostavim, da v Levici ne nasprotujemo pravicam italijanske in madžarske narodne skupnosti. Nasprotno, vsi se strinjamo, da je treba zagotavljati izvrševanje vseh njihovih ustavnih pravic, a smiselno, korektno in na pravičen način, ne pa parcialno, kot je ta primer. Samo po sebi je dovolj zgovorno dejstvo, da je Zakonodajno-pravna služba podala sedem strani konkretnih vsebinskih pripomb za pičlih 33 besed tega zakonskega predloga. Poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti aktualni vladi držita slamico za zrak. Z vlado sta sklenila 20 milijonov težak tajno dogovor, katerega vsebino so pred kratkim razkrili mediji, v zameno za to pa brezpogojno podpirata vlado, četudi mnogokrat na škoda obeh manjših kot tudi vseh državljanov Republike Slovenije. Tukaj ne govorimo o nekem običajnem sporazumu med koalicijskimi partnerji, ki običajno vsebuje nabor ukrepov, kot so pravična davčna reforma, preprečevanje okoljske krize in tako naprej. Tukaj gre za konkretne projekte; tudi za tega, o katerem govorimo danes. To je tako, kot da bi, recimo, prihodnja koalicija sklenila sporazum in se dogovorila, da bo za kolega Bakovića zgradila cesto v Kočevju, za kolega Koražija bomo zrihtali boljše plače za knjižničarje, ker je bilo to njegovo delovno področje, za Tino Heferle pa višjo odvetniško tarifo, ker je to njen poklic in tako dalje. To je res skrajno nedopustno. Zaradi spornega sporazuma se od poslanca italijanske narodne skupnosti distancirala celo Italijanska unija, krovna organizacija pripadnikov italijanske narodnosti, ki živijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Predlog zakona se nanaša na dodatek za dvojezičnost, ki pripada javnim uslužbencem, sodnikom in državnim tožilcem, ki delajo na območju občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma funkcije. Ta dodatek je v veljavnem zakonu določen v treh kategorijah, in sicer znaša do 6 odstotkov osnovne plače za sodnike in državne tožilce, od 3 do 6 odstotkov osnovne plače za ostale javne uslužbence in 12 do 15 odstotkov osnovne plače za učitelje in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih ter novinarje javnega zavoda RTV Slovenija. Današnji predlog se nanaša le na to prvo kategorijo, najvišji dodatek v višini od 12 do 15 odstotkov plače, ki bi ga poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti skladno z dogovorom, ki sta ga sklenila z Janšo, razširila tudi na ravnatelje, pomočnike ravnateljev, strokovno-administrativne uslužbence in na novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti. Problem veljavne ureditve je, da je dodatek določen v odstotkih osnovne plače. In tukaj je na mestu vprašanje, ali sta ravnatelj in učitelj v tem primeru v enakem položaju. Osnovna plača ravnatelja se giblje med 47. in 53. plačnim razredom, plača učitelja pa se začne pri 32. plačnem razredu. Torej nekdo, ki mora dva jezika uporabljati vsakodnevno in ves dan, bo dobil od 122 do 320 evrov dodatka, ravnatelji pa za občasno učenje in stik z učenci in starši, ki poteka v pogovornem jeziku, od 321 do 507 evrov. Najslabše plačani ravnatelj z določenim najnižjim dodatkom za dvojezičnost, torej 12 odstotkov osnovne plače, bo prejel več kot starejši učitelj s polnim dodatkom. In prav na to krivičnost opozarja Zakonodajno-pravna služba. V Levici smo do predlagane rešitve skeptični, ker ne odpravlja nepravične ureditve, pač pa obstoječo ureditev dela še bolj krivično. Rešitve v tem zakonskem predlogu so najbolj krivične do najslabše plačanih, ki prejemajo tudi do petkrat nižji dodatek kot tisti najbolje plačani. Zato predloga v Levici ne bomo podprli, nasprotovali mu pa tudi ne bomo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavila Tadeja Šuštar Zalar. Izvolite. Podpredsednik, hvala za besedo. Predlog sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga danes obravnavamo, sta vložila poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horváth in Felice Žiža. S predlagano novelo se širi krog upravičencev do najvišjega dodatka za dvojezičnost, ki znaša od 12 do 15 odstotkov osnovne plače. S to spremembo se razširi krog upravičencev do najvišjega dodatka za dvojezičnost od 12 do 15 odstotkov plače tudi na ravnatelje ter druge javne uslužbence v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, poleg učiteljev in strokovnih delavcev, če opravljajo naloge na območjih občin, v katerih je italijanski in madžarski jezik tudi uradni jezik in je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela. Poleg tega pa se v isto kategorijo izrecno dodajata še dve skupini javnih uslužbencev, in sicer uslužbence v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti. Prav tako izpadajo zaposleni na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo ter novinarji tiskanih medijev, ki jih izdajata avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost. Vsi našteti pa po mnenju predlagatelja pri svojem delu uporabljajo oba uradna jezika v enaki meri in na enaki ravni zahtevnosti. Poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati bomo predlog sprememb zakona podprli, saj menimo, da predlog ureja opravljanje primerljivega dela v okviru istega poklica oziroma iste dejavnosti

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes odločamo o Predlogu zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta ga v parlamentarno proceduro vložila poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Cilj predloga zakona je odprava razlikovanja pri izplačilu dodatka za dvojezičnost med javnimi uslužbenci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih obeh narodnih skupnosti, ter med zaposlenimi na javnem zavodu RTV Slovenija in novinarjih tiskanih medijev na obeh narodnih skupnosti. Predlog zakona tako spreminja veljavni 28. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja dodatek za dvojezičnost, in sicer tako da se širi krog upravičencev do dodatka v najvišjem razponu od 12 do 15 odstotkov s 3 do 6 odstotkov osnovne plače. Z uveljavitvijo te spremembe bodo tudi javni uslužbenci plačne skupine B, to so na primer ravnatelji, tajniki, upravičeni do dodatka v višini 12 do 15 odstotkov osnovne plače, če opravljajo naloge na območjih občin, v katerih je italijanski in madžarski jezik tudi uradni jezik in je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje njihovega dela. Tudi ravnatelji in ostalo strokovno osebje morajo namreč dnevno komunicirati tako s starši kot zaposlenimi ter pogosto tudi z učenci in drugimi deležniki, pri čemer morajo uporabljati knjižni zborni jezik oziroma uporabljajo oba uradna jezika v tolikšni meri in na taki ravni zahtevnosti, da je predlagana višina dodatka upravičena. Poleg tega pa se krog upravičencev do dodatka za dvojezičnost pod zakonskimi pogoji širi s 3 do 6 odstotkov na 12 do 15 odstotkov tudi na javne uslužbence, ki so zaposleni v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ter za novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti. Potrebno je torej poudariti, da se krog upravičencev do dodatka za dvojezičnost širi zgolj na tiste javne uslužbence, ki za opravljanje primerljivega dela v okviru istega poklica oziroma znotraj iste dejavnosti uporabljajo oba jezika na enaki ravni zahtevnosti, zato je primerno, da se zagotovi tudi ista višina dodatka. Koalicijske poslanske skupine so kot odgovor na pomislek Zakonodajno-pravne službe k noveli zakona vložile amandma, s katerim se črta besedna zveza »javni uslužbenci« in se namesto tega zapiše, da ta dodatek pripada ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem. Na ta način se ne pušča prostora za dvome in se konkretizira, komu ta dodatek dejansko pripada, prav tako pa se ohranja razlikovanje med tistimi, ki jim glede na zahtevnejšo raven uporabe jezika narodne skupnosti v šolstvu pripada dodatek v višini 12 do 15 odstotkov, in tistimi, ki jim pripada dodatek v višini 3 do 6 odstotkov. Strokovni kader tako v šolstvu kot v novinarstvu, ki deluje na območjih avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, vsekakor nima enostavnega dela. Sposobnost komuniciranja v dveh jezikih na dnevni ravni na nivoju knjižnega zbornega jezika je zahtevna naloga in prav je, da je tudi ustrezno kompenzirana. Stranke modernega centra bomo Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju podprli.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 s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 18. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina osmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Miha Kordišem. Predlog zakona je na 37. seji dne 26. novembra 2021 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke, Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa še enkrat, predsedujoči, za besedo. Še enkrat lep pozdrav vsem prisotnim! Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela. Vedno, kadar pogledam podatke, koliko ljudi živi pod pragom revščine, se začnem spraševati, kje in kdo je zavozil. Če v ta sklep dodam še tiste, ki zaslužijo za en jogurt več, kot je meja revščine, so številke pretresljive. Žalostno je, da lahko na spletu beremo, kako ljudje med seboj tekmujejo v tem, kdo lahko preživi mesec z manj denarja. Žalostno je, da se pogovarjamo o tem, ali so socialni transferji previsoki. Žalostno je, da imamo preko 200 tisoč upokojencev, ki prejemajo pokojnino, nižjo od 600 evrov. V ustavi imamo zapisano, da smo socialna država, a kot kaže, smo zatajili pri izvedbi. Nič kaj socialnega ni v tem, da mož in žena, ki oba pridno delata, zaslužita nekaj centov več, kot je minimalna plača, ob koncu meseca pa ne vesta, kaj bosta dala jesti otrokom. Ne vesta, ali bosta lahko otroku kupila obleke, šolske potrebščine in tako naprej. O tem, da bi kdo izgubil službo ali zbolel, niti pomisliti ne smeta, ker bi morda ostala še brez strehe nad glavo. Če nam je všeč ali ne, večina Slovenk in Slovencev životari ter se le s težavo prebija iz meseca v mesec. Pa ne govorim o tem, da ne morejo preživeti samo s tremi tisočaki, govorim o tistih, ki zaslužijo konkretno manj kot tisočaka. Govorim o ljudeh, ki so pravi čarovniki, da uspejo poskrbeti za hrano in plačane položnice. Govorim o ljudeh, ki niti ne upajo pomisliti na to, da bi ostali brez službe, pa četudi je plača mizerna. Močno dvomim, da bo dvig najnižjega nadomestila za brezposelnost kakorkoli pripomogel k boljšemu življenju ljudi, ki so izgubili delo in so v iskanju nove zaposlitve. Vsekakor menim, da je najnižje postavljena meja sramotna in je le nekaj evrov višja, kot je denarna socialna pomoč oziroma celo nižja. Jasno je le eno, da bomo za dobrobit naroda morali narediti nekaj bolj konkretnega. Raziskave o tem, koliko mora zaslužiti posameznik, da lahko normalno živi in ne samo životari, so pokazale, da bi moral zaslužiti vsaj tisoč 500 evrov. Ta znesek bi omogočil, da si lahko najame kredit, plača vse položnice, kupi hrano in obleke in še nekaj da na stran. Mogoče je čas, da začnemo razmišljati o tem, ker potem tudi 80 procentov plače, kolikor naj bi znašalo nadomestilo, ne bo tako sramotno nizko.

Hvala, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi! V Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela se predlaga dvig najnižjega in najvišjega zneska denarnega nadomestila, ki sta nominalno določena v drugem in tretjem odstavku 62. člena Zakona o urejanju trga dela. S strani Vlade Republike Slovenije je bilo uvodoma pojasnjeno, da je bila navedena spodnja meja priznanega denarnega nadomestila določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da predlog sprememb zakona ni ustrezno utemeljen. Prav tako opozarjamo, da je namen denarnih nadomestil v primeru brezposelnosti zagotoviti varnost zavarovancem v primeru nastanka brezposelnosti brez njihove krivde ali proti njihovi volji, pri čemer je zavarovanec zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Prav tako opozarjamo, da se pravica do denarnega nadomestila upravičencem zagotavlja po načelih vzajemnosti in solidarnosti v zakonsko določenem minimalnem in maksimalnem znesku. Zagotavljanje zneskovne primerljivosti dohodkov iz obdobja delovne aktivnosti pa ni mogoče. Tukaj želimo izpostaviti zelo občutljivo razmerje med višino minimalne plače in nadomestilom za brezposelnost tudi z vidika vpliva na posameznikovo željo po ponovnih delovni aktivaciji. Kot država si moramo z ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti prizadevati, da bo na zavodu za zaposlovanje čim manj prejemnikov nadomestila in da bo obdobje, ko prejemajo nadomestilo, čim krajše. Prejemnikom nadomestila pa moramo zagotoviti maksimalno dobre pogoje za njihovo aktivacijo nazaj na trg dela. Le polna zaposlenost namreč omogoča ljudem, da si lahko življenje uredijo tako, da bodo na svoji življenjski poti zadovoljni in da bodo lahko sebi in svoji družini zagotavljali normalno človeku dostojno življenje. Hvala lepa. Stališče poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Nik Prebil. Izvolite. Danes imamo na mizi predlog zakona, s katerim bi dvignili višino minimalnega in maksimalnega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Trenutno veljavni Zakon o urejanju trga dela določa najnižji znesek denarnega nadomestila v višini 530,19 evra in najvišji znesek nadomestila v višini 892,50 evrov. Govorimo seveda o bruto zneskih. Na tej točki naj omenim, da je vlada Marjana Šarca leta 2019 dvignila najnižjo nadomestilo s sramotnih 350 evrov na dobrih 530 evrov. V LMŠ se seveda strinjamo s predlaganimi spremembami Zakona o urejanju trga dela, s katerim bi zagotovili dvig najnižjega in najvišjega nadomestila za primer brezposelnosti. Omenjeno nadomestilo je pravica, do katere je delavec upravičen na podlagi zavarovanja in naj bi mu omogočila preživetje v času po prekinitvi delovnega razmerja in iskanju nove zaposlitve. Torej ne gre za socialni prejemek. Ne zdi se nam pa pravično, da država posamezniku, ki ne postane brezposeln na lastno željo ali iz krivde razlogov, ne omogoči dohodka za kritje minimalnih življenjskih stroškov. S spremembo zakona smo želeli omogočiti, da se najnižje nadomestilo dvigne na raven vsakokratno veljavnih minimalnih življenjskih stroškov. Ker se znesek nadomestila določa v bruto znesku, bi se najnižji znesek denarnega nadomestila določil kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov ter zneska davkov in obveznih prispevkov, kot jih določa področna zakonodaja. S tem bi dejansko omogočili, da bi posameznik v času iskanja zaposlitve prejemal nadomestilo, ki bi mu omogočalo preživetje. Nadalje bi z novelo zakona dvignili tudi najvišji znesek nadomestila, ki bi se določil pri višini minimalne plače. Tudi minimalna plača je od letošnjega leta v določenem razmerju z minimalnimi življenjskimi stroški, in sicer tako, da v netu zneska ne sme biti določena nižje, kot znašajo za 20 odstotkov povečani minimalni življenjski stroški. Sprememba trenutne ureditve bi bila potrebna tudi zaradi podražitev energentov, hrane in ostalih najbolj osnovnih življenjskih potrebščin. Naj pri tem omenim, da je Slovenija ena izmed sedmih držav v Evropski uniji, kjer se je leta 2020 povečala stopnja tveganja revščine v primerjavi z letom 2019. Pod pragom tveganja revščine je živelo 254 tisoč oseb, kar je za 11 tisoč več kot leta 2019. Toliko o velikih rasteh in ostalem. V LMŠ menimo, da mora vsaka razvita država stremeti k preprečevanju revščine in si prizadevati za sprejem takšnih ukrepov, ki bi vsem prebivalcem omogočila dostojno življenje. Zato smo na seji matičnega delovnega telesa seveda podprli spremembe Zakona o urejanju trga dela, a žal neuspešno. Novela zakona je že končala zakonodajno pot, saj koalicijski poslanci očitno ne razumejo, da posameznik, ki izgubi službo, ne po lastni krivdi seveda, zelo težko preživi z dohodkom, ki je nižji od minimalnih življenjskih stroškov, ali jima pa za to preprosto ni mar.

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane, spoštovani! Socialni demokrati smo novelo zakona, ki bi določila novo višino najnižjega in najvišjega nadomestila za brezposelnost, na matičnem delovnem telesu podprli. Strinjamo se namreč, da je trenutna ureditev zastarela in nepravična, temelji na podlagi določenih nominalnih vrednosti, ki se ne usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov, ampak jih je potrebno vedno znova spreminjati s spremembami zakona, ki ureja obe višini nadomestila. Nazadnje smo na takšen način zvišali višino najnižjega denarnega nadomestila s 350 evrov na 530 evrov bruto leta 2019, medtem ko je zgornja meja denarnega nadomestila še vedno določena z ZUJF-om, ki ga je leta 2012 sprejela takrat večinoma ista vladajoča koalicija, ki nam vlada danes pod vodstvom Janeza Janše. Kot enega izmed varčevalnih ukrepov je takratna vlada najvišji znesek denarnega nadomestila znižala s tisoč 50 evrov na dobrih 892 evrov bruto. Predlagane spremembe zakona smo podprli, ker ocenjujemo, da trenutno določena višina najnižjega denarnega nadomestila ne zagotavlja človeka dostojno preživetje v času prejemanja denarnega nadomestila in iskanja zaposlitve, saj je nižja od minimalnih življenjskih stroškov, ki znašajo 613 evrov. Poleg tega menimo, da je nepravično, da lahko delavec, ki izgubi zaposlitev proti svoji volji, torej ne po lastni krivdi, prejme najnižje denarno nadomestilo, ki je v neto znesku višje od socialne pomoči le za dobrih 11 evrov. Hkrati pa menimo, da bi tudi zgornja meja denarnega nadomestila morala biti bolj pravična in bi morala v večji meri odražati višino vplačanih prispevkov, ki jih v sistem zavarovanja za prime brezposelnosti v času delovne aktivnosti vplačujejo tisti delavci z višjimi dohodki. Trenutno namreč vsi tisti, ki danes sprejemajo osnovno plačo, ki je višja od tisoč 115 evrov bruto, ob izgubi zaposlitve prejmejo isto denarno nadomestilo v višini 893 evrov bruto. Izguba zaposlitve za vsakogar predstavlja velik psihični stres in napor, saj se mora soočiti z izgubo socialne varnosti, ki mu jo je zagotavljala zaposlitev, in negotovostjo pri iskanju nove zaposlitve. Večina izmed njih pa je soočena tudi s skrbjo, kako zagotoviti denar za preživetje svoje družine. Res je, da denarna pomoč za primer brezposelnosti ni dovolj za spodbujanje brezposelnih oseb k iskanju ustreznega dela, še posebej, če ne dobijo zaposlitve v daljšem časovnem obdobju. Zato je brezposelnim osebam potrebno zagotoviti celovit in ustrezen sistem pomoči, ki jih bo na primeren način motiviral za delo in ohranjal njihovo aktivnost. Zagotovo pa je potrebno tudi na sistemski način urediti višjo socialno varnost iskalcev zaposlitve in bolj pravično urediti razmerja med najnižjim in najvišjim zneskom denarnega nadomestila za brezposelnost. Zato smo tudi podprli predlog novele zakona, ki bi uvedel najnižje nadomestilo za brezposelnost v višini minimalnih življenjskih stroškov in zgornjo višino nadomestila v višini minimalne plače. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Cene energentov letijo v nebo, draži se hrana, dražijo se ostale osnovne potrebščine, mladi do stanovanja praktično ne morejo priti, cene najemnin v prestolnici so postavljene na absurdno visoko raven. To so aktualne družbene razmere, ki kažejo, da se bo za vogalom zelo hitro razkrila tudi gospodarska kriza in razmere, v katerih nadomestilo za primer brezposelnosti stopica na mestu. Trenutno je številka najnižjega nadomestila postavljena na borih 530 evrov bruto oziroma dobrih 400 evrov neto, kar niti slučajno ne zadostuje za zagotavljanje socialne varnosti delavcem, ki so izven svoje lastne krivde ostali brez zaposlitve. 400 evrov je znesek, s katerim ti ne povežeš začetka in konca meseca in je zato v eklatantnem nasprotju ne le z elementarno socialno pravičnostjo, ampak s ciljem, ki je zapisan v zakon, zaradi katerega inštrument nadomestila za primer brezposelnosti sploh poznamo; to je, da iskalca zaposlitve, medtem ko je izgubil eno službo, pa še ni našel nove, pokrije hrbet, mu zagotovi normalno preživetje, zagotovi mu skratka socialno varnost, v kateri lahko v miru najde neko novo zaposlitev. Te številke, kot so v zakonu zapisane, torej temu cilju zagotavljanja socialne varnosti nekemu delavcu, ki je ostal brez zaposlitve, ne ustrezajo, zato v Levici predlagamo, da se jih popravi. Natančneje, naš predlog je, da se minimalni znesek nadomestila postavi na raven minimalnih življenjskih stroškov, to je statistično izračunana številka, ki se obnavlja na vsakih nekaj let, trenutno znaša 613 evrov, in da se hkrati dvigne tudi zgornja meja nadomestila za brezposelnost na raven minimalne plače, torej tisoč 24 evrov. Le tako lahko naredimo korak v smeri pravičnejšega zavarovanja ljudi, ki so ostali brez zaposlitve, ker se je pač tovarna zaprla iz nekega razloga, popolnoma izven kontrole nekega običajnega delavca. Žal to ni stališče, ki bi ga delila večina na delovnem telesu Državnega zbora ali v Državnem zboru sploh, zato danes tej naši pobudi, našemu zakonu mahamo v slovo. Škoda. Mislim pa, da je to neko področje, ki ga bo morala nasloviti naslednja koalicija pod neko naslednjo, drugo vlado po volitvah, če želi, da se bo ljudi v tej državi primerno zavarovalo tudi takrat, ko ostanejo brez zaposlitve. Za zaključek še besedica o kontekstu in o neki perspektivi. Številke zgornjega nadomestila, kot jo predlagamo, torej raven minimalne plače tisoč 24 evrov, je še vedno pod ravnjo, kot je bila postavljena svoj čas zgornja meja nadomestila, to je tisoč 50 evrov kakšno desetletje nazaj, preden je vanj posegla vlada Janeza Janše z zloglasnim zakonom ZUJF in ta nadomestila drastično skrčila. Kar z našim zakonom torej počnemo oziroma smo želeli početi, preden se je postopek obravnave zaključil, je vrniti brezposelnim delavcem tisto, kar jim je druga Janševa vlada nespametno vzela s tisto svojo varčevalno zujfovsko akcijo. Kot rečeno, pri tem ukrepu vztrajamo ne zgolj iz naslova socialne pravičnosti, tudi iz naslova smiselnega urejanja zakonskih določb. Trenutno je višina nadomestila za brezposelnost v zakonu zavedena kar v evrih, v absolutni številki. Veliko raje kot absolutne številke v zakonu v dinamičnih življenjskih okoliščinah, kot se, recimo, trenutno izkazuje z rastjo življenjskih stroškov, je v zakonodajo vpisati mehanizem, kako naj se posamezni prejemki, ki jih ljudje dobivajo, izračunavajo; skratka, da je zakon nosilec koncepta in mehanizma in ne absolutne številke, s katero se balina in licitira ob različnih političnih situacijah v Državnem zboru. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavila Tadeja Šuštar Zalar. Izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Stranka Levica je v Državni zbor vložila predlog novele Zakona o urejanju trga dela, s katerim predlaga, da se najnižji znesek denarnega nadomestila dvigne na raven minimalnih življenjskih stroškov, najvišji znesek denarnega nadomestila pa na raven minimalne plače. Spodnja meja priznanega denarnega nadomestila je bila določena z novelo ZUTD v letu 2019, in sicer je bila na sedanji znesek zvišana s prej veljavnih 350 evrov bruto na 530,19 evrov bruto, s čimer se je prejemnikom zagotovila višja raven socialne varnosti, primerljiva s pravicami iz socialnega varstva. Cilj denarnega nadomestila je zagotoviti socialno varnost ob nastanku brezposelnosti in pri tem upoštevati predhodni prispevek zavezanca, pravica pa ni vezana na materialni položaj posameznika, kot je to pri pravicah iz socialnega varstva. Pravica do denarnega nadomestila se upravičencem zagotavlja po načelnih vzajemnosti in solidarnosti in kot takšno zakonsko določenem minimalnem in maksimalnem znesku ni namenjena zagotavljanju kritja minimalnih življenjskih stroškov niti zagotavljanju zneskovne primerljivosti dohodkov iz obdobja delovne aktivnosti. Zaradi potrebne minimalne zavarovalne dobe za pridobitev pravice ob izgubi zaposlitve ali samozaposlitve do denarnega nadomestila niso upravičene vse brezposelne osebe. Takšni posamezniki si lahko sredstva za preživetje v obdobju brezposelnosti zagotovijo s pomočjo pravic iz socialnega varstva, do katerih pa so lahko ob izpolnjevanju pogojev upravičeni tudi prejemniki denarnega nadomestila v slabšem materialnem položaju. Po določba ZUTD so vse brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in vključevanju v ukrepe na trgu dela lahko upravičene do dodatka za aktivnost in do povračila potnih ter poštnih stroškov iz tega naslova. Pravica do denarnega nadomestila kot pravica iz socialnega zavarovanja je utemeljena na predhodnem plačevanju prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti, to je prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, ki sta izredno nizka. na primer sklenjenega delovnega razmerja znaša prispevek delojemalca 0,14 odstotka, prispevek delodajalca pa zgolj 0,06 odstotka od osnove, zaradi česar se za potrebe izplačevanja pravic iz naslova brezposelnosti v državnem proračunu iz naslova vplačil zavarovancev zbere izredno nizek delež vseh sredstev, potrebnih za izplačilo omenjenih pravic, medtem ko večinski delež potrebnih sredstev zagotovi državni proračun. Čudi me, da v stranki Levica niso zaskrbljeni zaradi tega njihovega predloga, ki bi povečal proračunske izdatke, medtem ko so včeraj vložili zahtevo za posvetovalni referendum na Zakon o dohodnini, ki bi vsem zaposlenim povečal plačo na račun državnega proračuna. Očitno želijo s takimi bombončki prepričati ljudi, da jim je zanje mar, vendar pa, ko pride do večjih in pomembnejših sprememb zakonov, zaradi katerih bi vsem Slovencem v denarnicah ostalo več, Levica nasprotuje na vse močne načine. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo na matičnem odboru glasovali proti omejenim spremembam zakona. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Trenutni podatki o stanju brezposelnosti v Republiki Sloveniji so zelo optimistični. Imamo namreč nizko število in odstotek brezposelnosti, ki se lahko primerja s stanjem v letu 2008, ki je bilo predkrizno leto, in s stanjem pred osamosvojitvijo Slovenije. Gre za število pod 70 tisoč ali odstotkovno gledano pod 5 procentov. Nominalno razmere med delovno aktivnimi in brezposelnimi je 900 tisoč proti 70 tisoč, če pogledamo letno povprečje. To je spodbudno, saj vsaka kriza nosi posledice v zaposlenosti in s tem v gospodarski in posledično javnofinančni sliki države. Z vidika tistih, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, pa slika ni tako optimistična in rožnata. Razlika med možnim najnižjim in možnim najvišjim prejemkom, ki se med tema dvema zneskoma določa še v odnosnosti od trajanja zavarovanja, trajanja prejemanja in procentualne odmere od zavarovančeve plače, trenutno znaša približno 215 evrov neto. Po predlogu, o katerem bi odločali danes, če bi matično delovno telo vsebino predloga zakona potrdilo, pa bi bila ta razlika zgolj še samo še 120 evrov. Poslanski skupini Desus smo v preteklosti že opozorili na problematiko po naši oceni sicer prenizkih nadomestil, saj ne glede na to, da je višina prispevka zanj res zanemarljiva, mora nadomestilo brezposelnim po našem prepričanju zagotavljati spodobno preživetje in ne bi smelo biti primerljivo z drugimi socialnimi transferji, kot je, recimo, denarna socialna pomoč, ki pa ni pogojena s plačevanjem prispevka. Ker čas trajanja prejemanja nadomestila vštevamo v pokojninsko dobo, s čimer tudi ti prejemki gredo v osnovo za izračun pokojnine, in ker so tako v obdobju prejemanja nadomestila glede na plačo dohodki posameznika bistveno nižji, se lahko izjemno nizki zneski denarnega nadomestila bistveno odražajo tudi v odmerjeni pokojnini. Po drugi strani pa se zavedamo pasti neaktivnosti, ki jo lahko sproži lagodnost visokega prejemka nadomestila za brezposelnost, saj oseba izgubi motivacijo za iskanje dela. Ker je problematika vprašanj, kako vzpostaviti optimalna razmerja med višino plačila za delo, minimalno plačo, socialnimi transferji in nenazadnje tudi prejemka, ki naj pripada ob upokojitvi, zelo kompleksna, pri čemer je potrebno upoštevati tako vidik človekovega dostojanstva, gospodarskih razmer in vzdržnost javnih financ, seveda ne smemo lotevati parcialno, temveč je naloga vsake odgovorne vlade, da skupaj s socialnimi partnerji poišče primerne rešitve. Hvala.